Poštovane kolegice zastupnice i poštovane kolege zastupnici nastavljamo u plenarnom zasjedanju Hrvatskog sabora po utvrđenom dnevnom redu i po najavljenoj točci dnevnog reda. To je: - Prijedlog nacionalnog plana razvoja kliničkih bolničkih centara, kliničkih bolnica, klinika i općih bolnica u Republici Hrvatskoj 2014. - 2016. Predlagateljica akta je Vlada RH. Prijedlog akta ste primili. Kod donošenja ovog dokumenta primjenjuju se odredbe Poslovnika Hrvatskog sabora koje se odnose na drugo čitanje zakona, članci 155.do 157. Poslovnika Hrvatskog sabora. Raspravu o prijedlogu akta proveli su Odbor za zakonodavstvo i socijalnu politiku, Odbor za lokalnu, područnu (regionalnu) samoupravu. Izvješća ovih radnih tijela primili ste na sjednici. Želi li predstavnik predlagateljice Vlade RH dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Da. Poštovani ministar zdravlja Siniša Varga. Izvolite ministre. Izvolite ministre. **Varga, Siniša (SDP)** hvala lijepo. Poštovani predsjedniče Sabora, uvažene zastupnice i zastupnici. Nacionalni plan jedan je od ključnih, planskih i operativnih dokumenata predviđenih Nacionalnom strategijom razvoja zdravstva 2012.-2020.godine. Strateška polazišta nacionalnog plana su već navedena nacionalna strategija, projektni plan Vlade Republike Hrvatske za provedbu dugoročnih reformskih mjera fiskalne konsolidacije te programima za financijsko razdoblje Europske unije 2014.-2020. što je Od samostalnosti RH ovo je prvi operativni dokument razvoja bolnica. Predstavlja jednu od dugoročnih reformskih mjera Vlade RH kojoj je cilj otklanjanje nagomilanih nedostataka funkcioniranja bolničkog zdravstvenog sustava. Ključni nositelji nacionalnog plana je Ministarstvo zdravlja koji je predlagatelj dokumenta Vlade RH gdje je isti već prihvaćen te ga Sabor RH gdje ga vama predstavljam danas. Dionici izrade i implementacije nacionalnog plana su osim Ministarstva zdravlja kao nositelj svih aktivnosti, HZZO, Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Agencija za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu i socijalnoj skrbi, te same zdravstvene ustanove. U izradi nacionalnog plana korištene su i konzultantske usluge ugovore na osnovi javnog međunarodnog natječaja financiranog zajmom Svjetske banke. Nacionalni plan obuhvaća 31 bolničku zdravstvenu ustanovu i uključuje kliničke bolničke centre, kliničke bolnice, klinike i opće bolnice čiji su osnivači RH odnosno odnosno jedinice lokalne, područne i regionalne samouprave. Riječ je o ustanovama koje obavljaju djelatnost bolničke zdravstvene zaštite, obuhvaćaju pružanje najsloženijih oblika zdravstvenih usluga, zapošljavaju najveći broj zdravstvenih i nezdravstvenih radnika, imaju najveći broj obrađenih pacijenata te u konačnici imaju najveći udio u ukupnim troškovima zdravstvenog sustava. Nacionalni plan temelji se na dva ključna načela, na načelu supsidijarnosti i funkcionalnoj integraciji. Prema načelu supsidijarnosti zdravstveni problemi trebaju se rješavati na najnižoj razini pružanja zdravstvene zaštite na koji je to moguć. Načelo funkcionalne integracije podrazumijeva suradnju bolnica na nivoima gdje je to potrebno kako bi se ostvarili definirani ciljevi iz nacionalnog plana. A oni su: povećati dostupnost bolničke zdravstvene zaštite, unaprijediti kvalitetu i učinkovitost pružanja bolničkih usluga, povećati djelotvornosti i racionalizirati troškove poslovanja bolničkih ustanova. Ciljevi nacionalnog plana ostvareni su uz provođenje konkretnih specifičnih mjera, a te su: smanjenje stopa akutnog bolničkog liječenja za 10%, svođenje prosječne stope popunjenosti kreveta na 80 do 85% ovisno o djelatnosti, smanjenje duljine bolničkog liječenja, ovisno o djelatnosti i ustanovi za 10 do 40%, povećanje broja ambulantnih usluga za minimalno 10%, te povećanje broja slučajeva dnevne bolnice i dnevne kirurgije za minimalno 10%. Nadalje, bitno je istaknuti da nacionalni plan definira nacionalni registar pružatelja zdravstvene zaštite, a njega uspostavlja i ažurira Ministarstvo zdravlja. U nacionalnom registru će se uz osnovne podatke o ustanovi, njezinom osnivaču, strukturi, kontaktu, odgovornim osobama, odobrenim i ugovorenim djelatnostima definirati i maksimalni broj akutnih postelja, postolja, stolaca u dnevnim bolnicama, postolja u produljenoj i dugotrajnoj zdravstvenoj zaštiti te postelja sa svrhom kroničnog liječenja i palijativne skrbi. Broj postelja u nacionalnom registru predstavlja osnovu za ugovaranje bolnica sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje a sve vrijednosti su podložne promjenama na osnovu definiranih ciljeva nacionalnog plana. Ažuriranjem nacionalnog registra vršiti će kontinuirano a minimalno pred svako ugovaranje sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje. Napominjem kako će se u ažuriranju nacionalnog registra koristiti i podaci lokalne samouprave kroz izvješća zavoda za javno zdravstvo kako bi se nacionalni registar prilagodio epidemiološkim karakteristikama stanovništva koji gravitira određenoj zdravstvenoj ustanovi. Provedbom nacionalnog plana razvoja kliničkih bolničkih centara, kliničkih bolnica, klinika i općih bolnica u Republici Hrvatskoj 2014. ublažava se trend rasta troškova zdravstvene zaštite. Na tom tragu procijenjeno je da ukoliko bi se samo 15 dijagnostičkih terapijskih postupaka provedenih u 2013. umjesto u akutnom bolničkom liječenju obavilo u dnevnoj bolnici isto bi rezultiralo smanjenjem broja dana bolničkog liječenja za 101 te manjim troškovima za zdravstveni sustav u visini od preko 35 milijuna kuna. Analiza prvih 6 mjeseci u 2014. godini govori o daljnjem 53 tisuće i 22 suvišnih dana akutnog bolničkog liječenja te potencijalnom smanjenju troškova za daljnjih 18,5 milijuna kuna. Dakle, možemo govoriti o smanjenju troškova za identični opseg zdravstvenih usluga u 2015. godini radi postupanja po načelu supsidijarnosti za oko 35,5 milijuna kuna te daljnju projekciju smanjenjem od 50 milijuna kuna za 2016. godinu, za 2016. godinu, vezano za funkcionalnu integraciju. Sve to imajući na umu popunjenost kreveta od 80 do 85% ali i uz povećanje troškova specijalističko konzilijarne zdravstvene zaštite za 7,5% u 2016. godini. Postoji dugi niz dodatnih neizravnih financijskih učinaka koji u ovom trenutku nemoguće precizno kvantificirati iako je nedvojbeno da će do istih doći te će utjecati na fiskalne rezultate, rezultate koje će sustav zdravstva ostvariti u narednim godinama obuhvaćenim nacionalnim planom. U skladu sa načelom supsidijarnosti to su ponajprije uštede nastale optimizacijom resursa po pacijentu, promjenom modaliteta pružanja zdravstvene usluge. Akutno liječenje je najskuplja varijanta liječenja pacijenata pa se premještanjem onih koji se mogu premjestiti u dnevne bolnice ili kapacitete produljenog liječenja osim veće dostupnosti i kvalitete postižu i znatne financijske uštede po individualnom slučaju. Primjerice, liječenje pacijenta u dnevnim bolnicama umjesto u akutnim kapacitetima uz porast broja dnevnih postupaka od minimalno 10% do kraja 2016. godine može rezultirati sa 50% uštede za te individualne slučajeve. Međutim, treba imati na umu relativne omjere jer bi se obrtaj pacijenata i broj usluga mogao povećati te bi veći broj usluga smanjio potencijalni pozitivni fiskalni učinak ali bi ostvario temeljna načela poboljšanja kvalitete i dostupnosti zdravstvene zaštite koji su definirani u nacionalnom planu. Funkcionalnom integracijom očekuje se i manji trošak za potrošnju materijala, lijekove, dijagnostičke i anestezije i drugo. Kraćim boravkom pacijenata u bolnici smanjiti će se mogućnost bolničke infekcije a time i potrošnja skupih rezervnih antibiotika. Nepotrebni građevinski objekti i prostori prenamijeniti će se za potrebe drugih resora a time smanjiti i troškove održavanja u bolnicama. Funkcionalnom integracijom između ostalog smanjiti će se broj prekovremenih sati koji se dodatno plaćaju te imajući na umu da se plaća jedan od najvećih troškova u zdravstvu. Imati i pozitivni financijski učinak koji se trenutno ne može precizno procijeniti jer ovisi o broju funkcionalnih integriranih djelatnosti. Svjesni smo nagomilanih nedostataka funkcioniranja bolničkog bolničkog zdravstvenog sustava koji obuhvaćaju pružanje najsloženijih oblika zdravstvenih usluga, koji zapošljavaju najveći broj zdravstvenih i nezdravstvenih radnika, koji imaju najveći broj obrađenih pacijenata te posljedično imaju najveći udio u ukupnim troškovima zdravstvenog sustava. Pozivam vas da prihvatite ovaj prvi operativni dokumenat razvoja bolnica sa ciljem povećanja dostupnosti bolničke zdravstvene zaštite, unapređenje kvaliteti i učinkovitosti pružanja bolničkih usluga te povećanje djelotvornosti i racionalizacije troškova poslovanja bolničkih ustanova. Hvala vam lijepa. Hvala i vama poštovani ministre. Imamo prijavljene replike. Poštovani zastupnik, potpredsjednik Doma, Željko Reiner, prva replika. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepo gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovani gospodine ministre, kolegice i kolege. ovaj Prijedlog nacionalnog plana razvoja kliničkih bolničkih centara itd., je na tragu nažalost ostalih dokumenata koje ova Vlada producira, dokumenata koji su nevjerojatno površni, dokumenata koji ne jamče da će se išta iz njih provesti. I to se najbolje vidi iz cijelog niza elemenata počevši od naslova u kojem piše da se radi o razdoblju 2014. do 2016.. Pa zar nisu mogli barem to ispraviti jer je prijedlog došao 26. studenog prošle godine ovdje u Sabor. Prema tome u najmanju ruku je moglo pisati 2015. do Nažalost radi se o dokumentu koji služi sam sebi, koji služi radi bacanja u oči javnosti da će se nešto poduzeti a zapravo se neće i ne može na ovaj način ništa poduzeti jer ovdje nema niti jedne konkretne mjere koja jamči da će se ostvariti ono što se u ovom popisu želja zapravo želja zapravo iskazuje. Smanjiti stopu bolničkog liječenja za 10%. Na temelju čega? Zašto ne za 15%? Zašto ne za 20%? A zašto ne možda za 5%? O tome ništa ovaj dokument ne govori. Smanjiti duljinu bolničkog liječenja za 10 do 40%. Zašto ne 5%? Zašto ne 50%? Ni toga nema u ovom dokumentu. Povećati broj slučaja dnevne bolnice i dnevne kirurgije za 10%. Na koji način? U ovom času gotovo u nijednoj hrvatskoj bolnici nema temeljnih pretpostavki da se otvore dnevne bolnice, niti prostornih, dakle treba uložiti značajna sredstva da se opreme prostori niti kadrovski. Hvala lijepa. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa poštovani Uvaženi zastupniče, zahvaljujem se na vašim primjedbama, međutim ne prihvaćam ih iz razloga što se radi baš o tome. Radi se o strateškom dokumentu izrazito visoke razine koji govori o načelima koji su bitni za razvoj bolničke zdravstvene zaštite u Republici Hrvatskoj. Takav dokument je apsolutno nužan kao preduvjet za ostvarivanje onog što je već prihvaćeno u Bruxellesu u obliku operativnih planova gdje za razvoj dnevne kirurgije, dnevne bolnice imamo rezervirano i uskoro čim se čim se usvoji ovaj dokument u Saboru Republike Hrvatske počinje aplikacija i razvijaju se akcijski i operativni planovi za preko 50 milijuna kuna koji direktno iz operativnih planova Europske unije i strukturnih fondova ulaze u hrvatske bolnice. onaj tamo gdje nedostaje infrastrukturalna ili opreme ili čak i kadrovi ili znanje po pitanju funkcioniranja dnevnih bolnica i dnevne kirurgije odmah već u proljeće 2015. godine ulazi u operativu. Nužnost i preduvjet tako je donošenje ovog strateškog dokumenta. Hvala lijepo. **Leko, Josip (SDP)** Hvala i vama ministre. Poštovani zastupnik Josip Đakić ima repliku. **Đakić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora. Pa gospodine ministre, tvrdite da ovaj Nacionalni plan razvoja kliničkih bolničkih centara, kliničkih bolnica, klinika i općih bolnica će imati za cilj supsidijarnost i funkcionalnu integraciju koja je vjerojatno naslovljena na masterplan koji također vam nije uspio, ne vama nego i bivšem ministru, koji jasno pokazuje da su političko preuzimanje bolnica, pogotovo općih bolnica, županijskih bolnica promašena investicija u kojoj se nije dogodilo ništa bitnoga ni konkretnoga nego funkcionalna integracija vam vjerojatno znači smanjivanje odjela sa nekakvih 15 na 4 koja će biti funkcionalna. Pa naravno da to je prazna priča koja ne drži vodu, koja jasno pokazuje u financijskim pokazateljima kada govorite oko toliko će se uštedjeti, oko, pa mislim pa u Nacionalnom planu mora bit razrađeno sve što se događa, kako će se provesti, što će biti. Znate i sami da limiti, vrijednost boda nisu jednaki u Republici Hrvatskoj. Znate i sami da masu drugih problema, a naročito što se tiče vlasništva u općim bolnicama u kojoj se … da nećete imati suglasnost županijskih skupština na daljnje provođenje ovakve političke čistke u općim bolnicama. Josip (SDP)** Poštovani ministar Siniša Varga, odgovor na repliku. Ako ćemo o semantici onda se radi o tome da program i projekt Svjetske banke sa naslovom masterplana je napravljen i završen. Više puta se govorilo o tome u medijima. Osnovni dokument koji se zove masterplan je osnova za pisanje ovog Nacionalnog plana. Tuđicu masterplan ne koristimo koristimo naziv nacionalni plan, oni su gotovo istovjetni u svojim načelima i u svojim izračunima i sastavnica nacionalnog plana ima detaljnih aktivnosti u vremenskim rokovima kako će se to ostvarivati. Što se tiče samih spajanja odjela je jedan dio koji je odrađeno kao sastavnica sanacija zdravstvenih ustanova, a ne kao sastavnica provedbe Nacionalnog plana. Funkcionalna integracija bolnica nije vezano za sanaciju iako se ujedno radi u obadva slučaja o uštedi na neracionalnoj potrošnji u hrvatskom zdravstvenom sustavu, a funkcionalna integracija je za koncentriranje radnika u centre izvrsnosti odnosno u onom obliku i onom obimu da se može nesmetano odvijati djelatnost bez prekomjernog opterećivanja zdravstvenih radnika sa izrazito prevelikim brojem prekovremenih sati. Hvala Hvala lijepa. Poštovani zastupnik Boro Grubišić, replika. **Grubišić, Boro (HDSSB)** Hvala lijepo. Gospodine ministre, vi ste dakle preimenovali masterplan u nacionalni plan. Zapravo se radi o jednoj te istoj stvari pa eto valjda kako koji ministar dođe tako i preimenuje te planove o razvoju kliničkih bolničkih centara. Naime, mi ovdje nikada nismo dobili niti ste vi dostavili izvješće o rezultatima integracije bolnica. Imamo primjer slavonskobrodska i Nova Gradiška, Požega i Pakrac itd. Baš me zanima koliko su u dubiozi, jesu li smanjili dubiozu te dvije meni dvije meni bliske bolnice i koji su rezultati te tzv. integracije. Kada govorite i kada se planira nešto o bolničkim centrima, općim bolnicama itd., onda se mora znati da su zgrade 10% 10% vrijednosti sustava, 20% je oprema, a 70% je osoblje. Temeljem toga pitam vas ovdje, a to sam postavio pitanje i na Predsjedništvu Hrvatskoga sabora, zašto skupa sa ovim materijalom ne raspravljamo i Zakon o liječništvu koji je u pripremi, koji je Hrvatska liječnička komora dala primjedbe i dostavila vama i znate za njega, a vrlo će biti bitno kako će se rasporediti rad i liječnika i osoblja ostaloga u bolnici upravo temeljem Zakona o liječništvu. Vi znate da je 800 doktora otišlo iz Hrvatske, za prošlu godinu rezultat. Nadalje, zašto ovo ne vežemo i uz Zakon o pravu pacijenata koji isto čeka novelu ili ne znam ni ja što jer sasvim sigurno da će ovaj nacionalni plan ako se provodi dirati i u pravo pacijenata, kao i u prava i obveze liječnika, bilo po pitanju materijalnih prava liječnika, bilo po pitanju nekih drugih prava Ja se zahvaljujem. Obzirom da je danas Svjetski dan bolesnika počet ćemo od pacijenata, od razloga zašto uopće obavljamo ovaj posao koji radimo a to je da uviđamo problematiku današnjeg načina i naslijeđenog kroz više godina i ne kroz 20 godina, nego kroz 40, 50 godina hrvatski zdravstveni sustav ima svoj jedan modalitet rada koji hajmo reći da je zaostao iz vremena kada su glavne bolesti bile difterija, tifus, spolno spolno prenosive bolesti kao glavne uzroke smrti. Sada imamo situaciju da imamo kronične nezarazne bolesti koje iziskuju izrazito drugačiji način modaliteta liječenja nego što je bilo ranije. Iz tog razloga smo napravili određene promjene još 2013. godine u funkcioniranju primarne zdravstvene zaštite gdje su liječnici i medicinske sestre u primarnoj zdravstvenoj zaštiti značajno napravili veliki preokret u načinu liječenja svojih pacijenata. Što se tiče bolničke zdravstvene zaštite imamo sada situaciju da master plan koji je Republika Hrvatska obavila u obliku projekta Svjetske banke tijekom 2012. i trinaeste godine je jedna vježba koje su, na primjer sve zemlje koje su ušle u EU 2004. godine još to napravili 2003. i 2004. Hrvatska tu kaska gotovo 10 godina sa ovom vježbom da se to napravi. I uvijek naglašavam da je ovaj nacionalni plan je vježba koja se treba raditi periodično, minimalno svakih 10 godina da bi se kontinuirano utvrđivalo koji su kapaciteti potrebni prema epidemiološkoj slici, da bi mogli skratiti liste čekanja, da bi mogli skratiti nepotrebne boravke na odjelima. Jer svaka minuta boravka na, prekomjerni boravak na odjelu bolničke, drastično povećava mogućnost zaraze od neke bolničke infekcije i hoćemo to svesti na taj boravak u bolnicama na nužni minimum. Na taj način oslobađamo resurse, oslobađamo i novce da bi mogli napraviti bolji sustav zdravstva. Hvala. Poštovani zastupnik Dinko Burić, replika. **Burić, Dinko (HDSSB)** Zahvaljujem poštovani gospodine ministre. Cijeneći napore svakoga tko želi dobro učiniti nešto u našem zdravstvu svatko normalan će to poduprijeti. Međutim, možemo mi imati ne znam koliko master planova, ne znam koliko nacionalnih planova ako imamo situaciju kakvu imamo na žalost u Kliničkom bolničkom centru u Osijeku ni jedan nacionalni plan ne može popraviti štetu koju tamo radi, dakle vodstvo Kliničkog bolničkog centra. Svaki problem ima ime i prezime i mi trebamo otvoreno govoriti o tome. U Kliničkom bolničkom centru možete imati u Osijeku 10 master planova ili nacionalnih planova, ali dok ga vodi Vladimir Borzan, nekompetentna osoba koja provodi šikaniranje i takvu diktaturu rekli bi proletarijata nad liječnicima i na svojoj klinici, ali i u cijeloj bolnici dotle ni jedan master plan niti nacionalni plan neće spasiti Klinički bolnički centar Osijek od propasti u koji to vodi. Ja govorim, treba reći imenom i prezimenom zbog Vladimira Borzana, supruga članice Predsjedništva SDP-a gospođe Borzan koja nema veze s time, ali toliko se osilio čovjek, da je to gotovo za ne povjerovati. Zbog njega vam je više od na desetine liječnika otišlo samo zbog njega iz kliničkog bolničkog centra Osijek. Sestre odlaze. Imate situaciju da vi nastojite štediti, ja vidim. Pokušali ste promijeniti i sanacijsko vijeće i sve je to u redu, ali ste opet ostavili kao ključnu osobu koja iz sjene vodi Klinički bolnički centar u Osijeku u propast. Ja ću još imat prilike o tome govoriti. I želim govoriti na način da svi razumiju i da znaju o kome se radi. Krivica nije u svima, nego u nekima, a to su imenom i prezimenom oni o kojima ćemo danas pričati. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Odgovor na repliku, poštovani ministar Siniša Varga. Ove osobne konotacije na osobu u Osijeku neću je o ovdje adresirati, ali Klinički bolnički centar u Osijeku je izrazita bitni čimbenik u hrvatskom zdravstvenom sustavu. I kada smo imali i aktualni sat prošli put smo govorili o Kliničkom bolničkom centru u Osijeku kao izrazito bitna bolnica jer se radi ne samo o Kliničkom bolničkom centru, bolnice državne razine, nego se radi o bolnici koja je izrazito bitna i kao lokalna bolnica i kao regionalna bolnica i u konačnici kao klinički bolnički centar. Dakle, veliki nam je značaj i u Rijeci i u Splitu i u Osijeku način na koje su te bolnice uređene i njihov modalitet i način rada je jako dobro izdefiniran kroz ovaj Nacionalni plan. I vjerujem da će se vrlo skoro vidjeti pozitivne promjene. Hvala Poštovana kolegica zastupnica Sunčana Glavak, replika. između ostalog rekli ste da su za provedbu Nacionalnog plana koji vi predlažete odgovorni ravnatelji, odnosno sanacijski upravitelji pa vas, molim vas recite mi u županijskoj bolnici u Čakovcu mi već imamo trećeg sanacijskog upravitelja, pa je tako ni taj ne uspije ne znam koji će onda bit odgovoran za ovu provedbu. Međutim, ono što ste rekli, a što je ovdje zvučalo dosta dobro međutim pitam vas kako ćete to provesti. Između ostalog smatrate da će funkcionalna integracija dovesti do smanjenja, na primjer prekovremenih sati. Pa prema ovom ustroju koji se predlaže kako ćete uštedjeti ako ćete našeg liječnika iz Županijske bolnice u Čakovec slati primjerice u Ogulin. Pa zar njemu ne treba platiti putne troškove? Neće li to u konačnici zapravo poskupiti cijelu priču. mi u HDZ-u govorili smo da nismo za ukidanje bolnica. Međutim, jednako tako upozoravali smo da se do sad sanacijska vijeća nisu pokazala dobrima. Kako će sve ovo u konačnici funkcionirati? Niste li možda razmislili o tome da možda racionalizacija započne u gradu Zagrebu? Kako to da na primjerice 200 metara zračne linije imamo dva rodilišta? Ne bi li se tu nešto moglo uštedjeti. Dakle, dosta kontradiktorno je ovo sve što vi govorite i mene zapravo zanima ono što nismo čuli, a to je koliki je dug u zdravstvu sa 31. prosincem 2014. godine ako možete iznijeti ovaj podatak, i zašto se od 2011. godine u Agenciji za kvalitetu i akreditaciju zdravstvenih ustanova i ustanova socijalne skrbi, dakle mi imamo i usvojeni su standardi za akreditaciju, ali do danas nije se ništa napravilo osim što se povećao broj ljudi u toj agenciji. Hvala vam lijepa. **Leko, Josip (SDP)** Hvala i vama. Odgovor na repliku, poštovani ministar Siniša Varga. Zahvaljujem. Konkretno Čakovec, činjenica je da je došlo do smjene, na osobni zahtjev je zapravo odstupio bivši sanacijski upravitelj i sad imamo novog upravitelja koji je ekonomista i vrlo dobar znalac o načinu kako konsolidirati pitanje bolnica koje imaju određeni iskorak i raskorak između prihoda i rashoda. Ono što valja naglasiti je da funkcionalno spajanje funkcionalno spajanje bolnica je na razini suradnje dogovora i kooperacija. Tu nema prisile, nema dekreta s kojim se nekoga može prisiliti na bilo što. Međutim, svaki sanacijski upravitelj odnosno ravnatelj svake zdravstvene ustanove je dužan, obzirom da radi se o dokumentu koji se usvaja u Saboru RH, mora poštovati njegove odredbe. Kada se govori o samom pojmu funkcionalnog spajanja ono je na regionalnoj osnovi. Regionalna osnova ona je definirana za svaku bolnicu ponaosob sa kojim bolnicama je perspektiva njezino funkcionalno spajanje. Dakle, Čakovec je na razini sjeverne i sjeverno-istočne Hrvatske. Kad govorimo o Čakovcu onda je tu Varaždin, Koprivnica, Bjelovar pa onda i prema Zagrebu i na taj način smo napravili linearnu povezanost između lokalnih bolnica, regionalnih bolnica i KBC-a. Što se tiče Što se tiče duga hrvatskog bolničkog zdravstvenog sustava on je na razini od otprilike 1,2 milijarde kuna, što značajno je smanjeno u odnosu na protekla razdoblja. Naime, vrlo dobro znate da je Zakon o sanaciji ustanova baš donesen iz razloga što je financijski bilo iz 2011. na 2012. prikazano konkretno da je sustav zdravstva u plusu 200 milijuna kuna, a zapravo je bio u minusu 7,6 milijardi. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa ministre, bit će prilike. Da li predstavnici radnih tijela Hrvatskog sabora, odbora žele? Da. Poštovani zastupnik Željko Jovanović, u ime Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku. Izvolite kolega Jovanović. **Jovanović, Željko (SDP)** Hvala gospodine predsjedniče, gospodine ministre, kolegice i kolege saborski zastupnici. Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku na svojoj 56. sjednici kao matično radno tijelo raspravio je prijedlog Nacionalnog plana razvoja kliničkih bolničkih centara, kliničkih bolnica, klinika i općih bolnica u RH. U svom izlaganju predstavnik predlagatelja istaknuo je što smo čuli i danas, ali da ponovimo još jednom, važnost Nacionalnog plana razvoja kliničkih bolničkih centara, kliničkih bolnica, klinika i općih bolnica što se ogleda prije svega u povećanju dostupnosti zdravstvene zaštite, unapređenju kvalitete i učinkovitosti zdravstvenog sustava te povećanju djelotvornosti i smanjenju troškova poslovanja bolnica. Svrha nacionalnog plana je detaljno definirati buduću strukturu i potrebne kapacitete bolničkog sustava, znatno izmijeniti sadašnji model pružanja zdravstvene zaštite u RH i uskladiti ga sa najboljom suvremenom praksom EU. Prema nacionalnom planu želi se smanjiti stopa akutnog bolničkog liječenja za 10%, prosječnu stopu popunjenosti kreveta dovesti na optimalnu razinu od 80 do 85%, naravno ovisno o djelatnosti, smanjiti duljinu bolničkog liječenja za 10 do 40% te povećati broj ambulantnih usluga za minimalno 10% i slučajeva dnevne bolnice i dnevne kirurgije za minimalno 10%. Pojedini članovi odbora izrazili su sumnju u planirano povećanje ambulantnih usluga, razvitak dnevne bolnice posebice dnevne kirurgije jer kako su naglasili nedostaje sredstava za investicije u zdravstvenom sustavu općenito. S tim u vezi predstavnik Vlade RH skrenuo je pozornost na europske strukturne i investicijske fondove te usvajanje operativnih programa od kojih je znatan iznos predviđen za dnevne bolnice što stvara osnovu za ostvarenje mjera koje su predviđene. Većina članova odbora u raspravi je podržala primjenu modaliteta dnevne bolnice uz smanjenje akutnih stacionarnih kapaciteta očekujući za krajnji ishod uz smanjenje liste čekanja povećanje kvalitete i racionalizaciju troškova. Kako je naglašeno dosadašnja sveobuhvatna ocjena stanja i analiza postojeće bolničke mreže pokazala je da nije dovoljno prilagođena potrebama stanovništva i ekonomskim mogućnostima, a dosadašnji sustavi upravljanja postaju zastarjeli i dugoročno neodrživi. Nacionalni plan trebao bi stoga predstavljati operativni dokument za budući razvoj. Nakon provedene rasprave članovi odbora većinom su glasova, 9 glasova za i 2 glasa suzdržana, predložili Hrvatskom saboru da donese Nacionalni plan razvoja kliničkih bolničkih centara, kliničkih bolnica, klinika i općih bolnica u RH 2014-2016. Hvala i vama poštovani kolega. Otvaram raspravu. U raspravu idemo po klubovima zastupnika u Hrvatskom saboru. Na redu je klub liste nezavisnih ili Nezavisne liste i poštovani zastupnici Ivan Grubišić i Damir Kajin. Poštovani zastupnik Ivan Grubišić, prvi.

Sve vas pozdravljam i u ime kluba nezavisnih zastupnika ja ću reći nešto uvodno, a onda će nastaviti gospodin Damir Kajin. Meni izgleda da donošenje i ovog prijedloga Zakona o uređenju kliničkih bolničkih centara na regionalnoj razini kao i općih bolnica po onoj narodnoj da je ražanj tu ali da je zec još u šumi. To znači da se radi o jednom pokušaju rješavanja nagomilanih problema u hrvatskom zdravstvu i bojim se da ovaj pokušaj plana neće donijeti očekivane rezultate. I žao mi je što sistemski ne pristupamo problemima hrvatskog društva, to onda zahtjeva i jednu drukčiju organizacijsku spremu i želju da zajednički kao zastupnici doprinesemo boljitku hrvatskog društva jer ocjena u javnosti rada Hrvatskog sabora mora nas sve zabrinuti. Imamo ocjenu dovoljan, prolazan a to nije dobro. Smatram da bi Hrvatski sabor trebao pokazati u ovoj u ovoj godini mandata ove Vlade pokazati više smjelosti, više odlučnosti i više zajedništva u rješavanju nagomilanih problema. Kad sam rekao da je ražanj tu ali da je zec u šumi mislio sam da je dobro da imamo planove, ali planovi moraju biti vizije koje moraju biti razrađene i koje moraju imati podlogu da će biti realizirane u novčanom iznosu jer bez toga je ovdje samo jedna lijepa priča, ali od toga bojim se neće biti ništa. Stoga se zalažem za jednu jednu izmjenu, a to je da Hrvatski sabor bude samostalan u odlučivanju kako o predmetima rasprave tako i o zaključcima i nadležnostima koje bi morao imati u hrvatskom društvu. To je ona reforma in capite et in membris koja se često ponavljala u crkvenim krugovima, reforma u glavi a onda reforma u udovima u pojedinačnim institucijama. Dok ne riješimo ovaj gorući problem reforma in capite reforma, strukturalna reforma u upravljanju Hrvatskom nećemo postići puno sa pojedinačnim programima, projektima i dobrim željama ali bez realne osnovice da će to biti i ostvareno. Klub nezavisnih zastupnika vidjet će, pratit će raspravu ali kako nam sad izgleda rasprava je više teorijske naravi i mi ne možemo osigurati financijska sredstva za realizaciju ovog velikog projekta, master plana i bojim se da od lijepih riječi, pa i lijepih želja nećemo postići ono što želimo. Evo sad će nastaviti gospodin Damir Kajin ovu raspravu u ime kluba nezavisnih zastupnika. Hvala vam lijepo.

kada mi govorimo o prihodima hrvatskog zdravstva, kad govorimo o tom izvoru financiranja iz zdravstvenog osiguranja RH to su doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje sad iznose 15%, prije su bile 13%, doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje za slučaj ozlijede na radu, profesionalne bolesti od 0,5%, doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje nezaposlenih osoba 5%, ne na najnižu osnovicu od 1753 kune za 2013. doprinosi za

Međutim, svi navedeni prihodi iz zdravstvenog proračuna uplaćuju se na jedinstveni račun državnog proračuna RH te su namijenjeni za financiranje zdravstvene zaštite za naknadu osiguranicima i za rad HZZO-a. Godišnji proračun HZZO-a za 2013. iznosio je 20 milijardi kuna što je za 463 milijuna kuna manje od plana za 2012. koji je iznosi 21,1 milijardu kuna, nakon rebalansa to je to je bilo 23,5 milijardi kuna a interesantno da rebalansom, pardon da proračunom za 2015. prihodi iznose oko 22 milijarde kuna, još uvijek 1 milijardu i 100 milijuna kuna manje nego 2011. godine. Što se tiče dugova u zdravstvu normalno kako se prihodi smanjuju logično i da dugovi rastu iako će me ovdje ministar demantirati, ali o tome kasnije. Ja se slažem sa nekim ko je ovdje rekao da je između ostalog ovaj plan razvoja kliničkih bolničkih centara na neki način popis želja. Možda je ključno o svemu ovome o čemu ćemo mi danas raspravljati izrečeno na strani 7. gdje se kaže važnost reforme bolničkog sustava proizlazi iz činjenice da bolničke ustanove posluju sa stalnim gubitkom, ignoriraju dugove prema dobavljačima, da je postojeći sustav financiranja zdravstvenog sustava neodrživ i nelikvidan, te da postoje ozbiljne teškoće u svakodnevnom poslovanju. Jasno da kada razmišljam o zdravstvu u svojoj Istri, u svojoj izbornoj jedinici odnosno u KBC kojemu onda mi kada bih ovdje govorio o građanima Bujštine znači stanovnicima Umaga, Buja, Brtunigle, Novigrada, Oprtlja, Grožnjana mislim da sam ih sve spomenuo onda oni u velikoj mjeri razmišljaju i o bolnici u Izoli koju su tamo 80.tih godina i sami na samo, referendumom, pardon samodoprinosom financirali. Jasno je da sve usluge nikada se dole kod nas neće obavljati isključivo u Puli ali bit je kako sačuvati sustav, kako pospješiti dostupnost, kvalitetu i financijsku održivost našega sustava. Ja se slažem i živim za dan kada će Hrvatska biti financijski decentralizirana barem na način kako je to izgledalo do '90.godine, živim za ova načela supsidijarnosti koja su ovdje u ovom planu razvoja kliničkih bolničkih centara apostrofirani na strani jedan gdje se kaže citiram da "prema načelu supsidijarnosti zdravstveni problemi trebaju se rješavati na najnižoj razini pružanja zdravstvene usluge" na ili kako je to već moguće. Međutim mi poštovana gospodo imamo jedan ozbiljan problem. temeljno je pitanje koliko se uopće županija može samofinancirati u RH? Za sada koliko je meni poznato svega 4, to je grad Zagreb, to je županija Istarska, Primorsko-goranska odnosno Zagrebačka županija. Ono što je interesantno u jednome gradu Zagrebu po stanovniku ostvaruje se prihod od 50.589 kuna, a po stanovniku se troši 33.362 kune, dok u državni proračun po stanovniku u Zagrebu odlazi 17.227 kuna. U Istri se uprihoduje 35.965 kuna po stanovniku, po stanovniku se troši 32.140 kuna i u državni proračun odlazi 3.826 kuna, a u Primorsko-goranskoj županiji da sa njome zaključim 35.616 kuna po stanovniku se uprihoduje, po stanovniku se troši 33.142 kuna, a u državni proračun odlazi 2.474 kune. Znači u Istarskoj županiji samo da ovo spomenem 2013.uprihodovalo se 7 milijardi 629 milijuna kuna, u Istri se potrošilo odnosno vratilo što za mirovine, zdravstvo, socijalu, obrazovanje itd. 6,9 milijardi kuna, znači u državni proračun je otišlo negdje 716 milijuna kuna, više no što smo sami potrošili ili što nam je ostalo. Znači tu se je negdje potrošilo oko 90% svega onoga što je dolje ostvareno. U gradu Zagrebu to je negdje oko 70%. Znači svega milijun i pol stanovnika RH pokriva troškove na svom području. Znači tri milijuna stanovnika više troši no što se na njihovom području ostvari. Znači jedan sustav zdravstva, socijale, obrazovanja sa ovakvom ekonomskom osnovnom slobodno se može reći je ne održiv. Hrvatska apsolutno mora štedjeti svugdje, ali najmanje treba štedjeti kada je u pitanju zdravstvo. Ono što upada u oči to je zasigurno i broj zdravstvenog ne zdravstvenog osoblja osoblja koji je izražen na strani 35, 36. Hrvatska je podijeljena na ovih 4 kako bih rekao zdravstvene regije grad Zagreb, središnja-sjeverna Hrvatska, istočna odnosno južna regija i tu vidimo da u gradu Zagrebu imamo 3495 ne zdravstvenih radnika, a 10545 zdravstvenih radnika 1:4, tu je omjer daleko najbolji. U središnjoj i sjevernoj regiji znači bez grada Zagreba imamo 1885 ne zdravstvenih radnika, 4879 zdravstvenih radnika, tu je omjer 1:3,5 omjer 1:3,5 kao i u istočnoj regiji gdje imamo ne zdravstvenih radnika 2218, a zdravstvenih radnika 5613. Kod nas u zapadnoj regiji znači Klinički bolnički centar Rijeka, zatim Klinika za ortopediju Lovran, Opća bolnica Pula, Opća bolnica Gospić, nezdravstvenih radnika je 1505, zdravstvenih radnika 3510 ili omjer je 1:3,3. Dalje se govori u ugovorenim krevetima itd., itd. Ono što mene međutim silno raduje da je nakon pa slobodno mogu reći 12 godina, konačno krenulo sa realizacijom ili bolje rečeno sa dogradnjom Opće bolnice u Puli. Puležani kažu dogradnjom rodilišta. Prva faza znači bez opreme 370 milijuna kuna, država osigurava 75% tog iznosa, lokalna samouprava 25%. Sigurno da nije došlo do promjene vlasti da se Opća bolnica ne bi gradila ili ne bi dograđivala, kako kome drago. I to je sigurno hvale vrijedno i to će u velikoj mjeri i stabilizirati građevinske te momente prije svega na prostoru županije Istarske. Jasno da sada postavljamo pitanje što će bit sa Mornaričkom bolnicom u Puli, riječ je usuđujem se kazati o najreprezentativnijoj zgradi u Istri, možda jednoj od takvih u RH. Da li zadržati dio medicinskih sadržaja, da li sve pretvoriti u starački u starački dom jer u jednoj Puli na dvokrevetnu sobu se čeka u staračkom domu ili u domu umirovljenika do pet godina, a u jednoj krevetnoj sobi čak 10 godina. Znam da je najveći kapital zdravlje, sve ostalo spram zdravlja je naprosto bezvrijedno. da u nekim sredinama npr. u Istri prstom ukazujemo na rak, na karcinom prije svega ovdje mislimo na Plomin. Sada nam i u Buzetskoj škiji namjeravaju graditi kompostanu da čovjek 500m od osnovne škole da čovjek naprosto ne može razumjeti šta pojedincima pada na pamet. Sve u svemu kao što je rekao moj prethodnik pratiti ćemo ovu raspravu i shodno tome se i odlučiti. Idemo na replike. Prva replika poštovani zastupnik Dragutin Lesar na izlaganje poštovanog zastupnika Ivana Grubišića. **Lesar, Dragutin (Hrvatski laburisti Današnja rasprava o zdravstvenom sustavu od 2003. od kako sam ja u Saboru je 8. po redu. I kako glave koje rukovode zdravstvenim sustavima u Hrvatskoj razmišljaju na jednom primjeru. Do 2007. u Pravilniku o pravima osiguranika iz obveznog zdravstvenog osiguranja je bila jedna simpatična odredba da ako ustanova kojoj ste došli sa uputnicom nije u mogućnosti u roku 30 dana da vam pruži traženu uslugu HZZO u sljedećih roku 30 dana mora pronaći drugu ustanovu na teritoriju Republike Hrvatske koja će vam tu uslugu dati. I kako je riješen taj problem? Tako da je ta odredba izbrisana. I sada te obaveze više nema. Drugo, svjedočili ste smjeni ravnatelja, sanacijskih ravnatelja KBC-a 3 ako se ne varam i ovaj je u Čakovcu navodno dao sam ostavku. Ministar je Čakovečku bolnicu smjestio u regiju sjeveroistok. Nije Čakovec sjeveroistok ministre za Boga miloga, sjeverozapad, istok je na drugu stranu. Ali s obzirom na back ground novog sanacijskog ravnatelja Čakovečka bolnica će sigurno završiti u stečaju. To su sve predispozicije. A kako pak se kao društvo odnosimo prema bogatstvu javnog zdravstvenog sustava pokazuje slučaj imunološkog zavoda. Nešto što Hrvatska ima, malo koja država ima i svi ga platili suhim zlatom. I sada mi raspravljamo o nacionalnom planu a kod imunološkog zavoda drugi je resor iste Vlade s njima s njima nastavlja šutiranje bez ikakve izvjesnosti za konačno rješenje tog problema. To je dio javnog zdravstvenog sustava koji nažalost nije predmet promatranja doprinosa u ovakvim strateškim dokumentima. Poštovani zastupnik potpredsjednik Doma Željko Reiner, također zastupniku Ivanu Grubišiću repliku. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Pa uvaženi kolega Grubišić ja se s vama potpuno slažem da se radi o lijepoj priči ali da od toga ništa biti neće. A slažem se i sa kolegom Kajinom koji je rekao da je postojeći sustav financiranja neadekvatan i neodrživ. I upravo to jest jedan od problema ovoga plana razvoja kliničkih bolnica jer u njemu nema ništa o planiranju zapravo i rješavanju ovog ključnog problema disbalansa između trenutačno raspoloživih i s druge strane realno potrebnih sredstava za bolničku zaštitu. ovdje niti riječi nema kao što nema riječi niti o planiranju kadrova bez kojih apsolutno ništa od toga što se u formi lijepih želja izraženih u ovom dokumentu neće ostvariti. Prema tome, ponovo naglašavam radi se o jednom popisu lijepih želja sa niti najmanjom naznakom na koji način se te lijepe želje ostvariti. To je otprilike kao onaj stari vic da je puno bolje biti mlad, zdrav i bogat nego star, siromašan i bolestan. Hvala lijepo. Odgovor na repliku poštovani zastupnik Ivan Grubišić. **Grubišić, Ivan (Nezavisni)** E kada sam govorio malo kritički o prijedlogu ovog zakona onda sam govorio o viziji ali pod vizijom ne smatram teoriju nego smatram razrađeni program koji ima rep i glavu da tako kažem i koji se može ostvariti. Bez sredstava niti jedan program ne može biti efikasan niti može biti učinkovit. Zato prihvaćam ovu nadopunu mišljenja gospodina Rainera kao konstruktivni dio izgradnji jednog boljeg Prijedloga Zakona o Prijedloga Zakona o raspodjeli kliničkih centara, općih bolnica, županijskih bolnica u Hrvatskoj radi funkcionalnosti i radi boljeg i radi učinkovitosti i transparentnost. Hvala lijepa. Hvala i vama. Poštovana zastupnica Jadranka Kosor ima također repliku na vas poštovani zastupniče Grubišić. Kolega, gospodin Grubišić je govori o neovisnosti Hrvatskoga sabora u donošenju odluka. Dobro da ste upravo u kontekstu ove rasprave to spomenuli, dakle treba uvijek podsjećati da je Ustav predvidio tri stupa vlasti neovisnosti jednog od drugoga, jedan od tih je naravno zakonodavna a to je Hrvatski sabor u njemu uvijek odlučuje većina ali ta većina morala bi odlučivati u skladu sa najboljim interesima države i naroda. I pretpostavljam da ste zapravo govoreći o ovoj temi htjeli reći i da bismo se oko eventualnih novih koraka u zdravstvenome sustavu a to jeste jedna od neuralgičnih točaka hrvatskoga društva trebali dogovoriti. Ako bi igdje trebao postojati konsenzus, dogovor, suglasje svih oni koji odlučuju onda je to uz mirovinski svakako i zdravstveni sustav. Dakle i sve današnje i buduće reforme bi trebale počivati ili novi koraci, ne moramo to zvati reformama na društvenome dogovoru, odnosno na dogovoru političkih snaga a taj dogovor se postiže prije svega u Hrvatskom saboru. **Leko, Josip (SDP)** Odgovor na repliku poštovani zastupnik Ivan Grubišić. Ja sam uvjeren da mora početi reforma ozbiljna, institucionalna i strukturalna reforma u hrvatskom društvu. Stoga mi je drago da ste ovo podvukli i dali mi prigodu da ponovno kažem da ću se zalagati za strukturalne reforme u institucijama hrvatskoga društva jer ako to ne stavimo na svoje mjesto na pravi način po mom mišljenju od ovih pojedinačnih reformi neće biti ništa osim popisa dobrih želja. Hvala lijepo. Poštovani kolega zastupnik Dujomir Marasović, replika također poštovanom zastupniku Ivanu Grubišiću. za 2, da radi za dvojku, da otprilike ne valja prevedeno, to niste vi rekli, ja prevodim i treba konsenzus, treba strukturne reforme u državnim institucijama, inače nema dole ništa. Hrvatski sabor, svatko ima pravo davat svoju ocjenu. Ja mu dajem ocjenu više od 2, neću reći za 5. Hrvatski sabor radi dobo, donosi sve odluke, riješio je sve točke dnevnog reda koje mu je Vlada stavila na dnevni red. U čemu smo mi to u zaostatku? U ničemu. Vladajuća većina je donijela odluke po naputku Vlade i što sam ja tu sad mogao, sve izglasuju što im Vlada stavi na stol. Sabor radi u redu. Druga je stvar što je Sabor institucija za liječenje frustracija naroda. Pa ako je i to jedna funkcija dobro, onda neke budemo za liječenje frustracija naroda. Ne valja Vlada, Vlada dobro ne radi. Ako mi hoćemo nešto mijenjat u Saboru trebamo, ja predlažem, ne treba nam 150 koliko nas je i nešto nego nas treba 77, sasvim dovoljno za Hrvatsku. Evo vladajuća većina neka to predloži maksimalno 101, neparni broj. Što će Hrvatskoj 150 i nešto zastupnika. Bespotrebno. To bi bila strukturna reforma i na taj način treba prema dole i u zdravstvo i u sve institucije, bez toga nema, ali mi lažemo sami sebe. Mi govorimo svi o reformi zdravstva, a nećemo reformirat Sabor da ga skinemo sa 150 na 77, a svi znamo a i ovo što nas je ovdje i 77 gotovo nepotrebno. Što će vladajućoj većini konsenzus, ovo što je rekla gospođa Kosor, da bi riješila pitanje zdravstva. Nema potrebe. Oni imaju većinu gotovo 2/3-sku, mogu izglasat bilo koji zakon, donijet bilo koju reformu, ne rade ništa. Nije potreban konsenzus. Naravno da imate pravo, ali ne bih htio da se u Saboru naši građani i naši glasači zovu frustriranim pa vas molim, upozoravam da tu kategoriji ostavite za neke druge, a ne za građane koji su nam dali povjerenje.

i kad govorim da su nam potrebne strukturalne reforme u institucijama onda smatram barem po Ustavu Hrvatski sabor najmanje može imati 100 zastupnika, a najviše 160. Mi smo stali 151, odnosno 152. Budući da mi puno koštamo porezne obveznike smatram ako ne bude išlo drukčije da će trebati ići na referendum da se smanji broj saborskih zastupnika i izmijeni ustavna kategorija s jedne strane, a s druge strane smatram da bi trebalo propisati i uvjete tko može biti zastupnikom u Hrvatskom saboru. Ja očito ne bih to bio, ali sigurno ima sposobnih ljudi koji mogu nastaviti u interesu općeg dobra i rada u Hrvatskom saboru. Hvala lijepo. **Leko, Josip (SDP)** Hvala i vama. Poštovani zastupnik Željko Jovanović, također replika Kolega Grubišiću, ja se s vama slažem u jednoj ključnoj ocjeni. Ako ovaj Nacionalni plan želimo provesti u stvarnosti potrebna su dva temeljna preduvjeta, to su kadrovi i to su novci, ali za razliku od vas ja smatram da mi temeljne pretpostavke imamo. Ovaj Nacionalni plan istovremeno ide sa izradom Nacionalnog registra pružatelja usluga, istovremeno ide sa Nacionalnim planom razvoja kadrova iz kojih će se onda jasno moći odrediti sljedeće korake da bi se on ostvario. A također radi javnosti nemojmo govoriti da neće biti novaca, da su ovo puste želje koje se neće moći ostvariti jer nema novaca. Novaca ima. Podsjećam da je odlukom Vlade izlaskom iz Riznice za zdravstvo osigurano 2 2 milijarde kuna više za zdravstvo i da smo zahvaljujući dobrim programima dobili 250 milijuna eura bespovratnih sredstava za zdravstvo, od čega 107 milijuna eura upravo za dnevne bolnice, za dnevne kirurgije gdje je jednostavna računica pokazala da prelaskom na dnevnu bolnicu na dnevni kirurgiju ostvarujemo milijunske uštede. Prema tome postoje kadrovi, postoje novci i ovo nije popis lijepih želja, to jesu lijepe želje pretvorene u realne ciljeve. Odgovor na repliku poštovani zastupnik Ivan Grubišić. **Grubišić, Ivan (Nezavisni)** Što ste opovrgli moju tvrdnju da nema novaca, novac ima i to mi je drago čuti, ali pred nama su mnogi problemi, razgovarao sam i sa ministrom, a to je pitanje hospicija i palijativne skrbi. Oni ne znam koliko su uključeni u ovom planu, ali ja sam pokušao u Splitu, zna to i Dujomir Marasović, organizirati izgradnju Nacionalnog centra socijalne skrbi u koji bi ušao i Centar za palijativnu skrb sa 40-ak kreveta za cijelu Hrvatsku. Ti ljudi u tom centru borave najviše 20 dana u prosjeku, neki više, neki manje ali negdje 20 dana je prosjek. Budući da kao nacija starimo i da će sve više biti takvih slučajeva molio bih da Sabor podrži izgradnju Nacionalnog centa palijativne skrbi, a možda uz to još i jer se radi o iznimnom objektu i nisam za to, razgovarao sam sa županom splitsko-dalmatinskim i on je imenovao 7 osoba u inicijativi odbor za gradnju toga centra, grad Solin je imenovao dvojicu zamjenika i još jednoga, dvojicu u inicijativni odbor i želio sam da to radimo skupa. Nije važno koja je stranka nego da narodu ponudimo jedan sadržaj koji je potreban, koji je u skladu propisa Europske unije, a mi smo tu tek na početku, imamo nešto kreveta u Rijeci, a u Kninu je taj centar zatvoren. (SDP)** Hvala lijepa. Sad idemo na replike poštovanom zastupniku Damiru Kajinu. Prvi poštovani kolega Boro Grubišić. Hvala lijepo. Kolega Kajin, vi kao i inače započnete sa brojkama u kojima ističete prije svega brojke koje dolaze iz vaše županije, dakle Istarske a tu ste još pridodali u vašoj raspravi i Zagreb. Pa ste rekli da novci koje vaša županija uplati u državni proračun se vrati sa hajde od 7,6 milijardi na 6,9 milijardi. No, zaboravili ste nešto pri tome reći ili ne znam znate li da je zdravstvo u Hrvatskoj, dakle od '45. godine zasnovano na načelu solidarnosti, pa za primjer da vam samo kažem. Jedan pacijent koji ide na hemodijalizu svaki drugi dan sasvim sigurno potroši puno, puno više novaca negoli vi, pa čak i ja. Dakle, ali bez obzira na to i vi i on izdvajate 15% od vašega dohotka, vaše plaće za zdravstveno osiguranje. Prema tome, dakle princip napuštanja solidarnosti doveo bi do velikih promjena u Republici Hrvatskoj. To je ono što pokušava nešto Obama u Americi uvesti pa ne ide, jer ljudi kažu a što ću ja plaćati njegovu dijalizu kad ja mogu ostavit te novce sebi. Dakle, u Hrvatskoj i mislim da je to dobar sustav, sustav solidarnosti koji ne trebamo poništavati i isticati ovakve stvari kao što ste ih vi istakli u vašoj raspravi. Kamo sreće da i u Slavoniji mogu dati toliko novaca i da im, dakle se vrati manje nego što. To je samo dokaz da je Istra i da je Zagreb sa svojim BDP-om i sa svim ostalim preferencama gospodarskim puno, puno iznad ostalih krajeva u RH. To treba uzeti u obzir. **Leko, Josip (SDP)** Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Damir Kajin. DI)** Apsolutno treba zadržati načelo solidarnosti, jer u protivnom RH pogotovo zdravstveni sustav u nas ne bi mogao financirati. I jasno je da isto tako se ne može uspoređivati jedna ratom napačena Slavonija, Istra, Primorsko-goranska županija ili Zagreb. Jasno da se ne mogu uspoređivati jedna turistička Istra, Primorsko-goranska županija ili industrijski Zagreb i jedna Slavonija. Ali želio sam još jedanput ću apostrofirati, da se u gradu Zagrebu po stanovniku ostvaruje prihod od 50,5 tisuća kuna. Po stanovniku se troši 33300 kuna i u državni proračun iz Zagreba po stanovniku odlazi 17227 kuna. U Istri i Primorsko-goranskoj županiji se ostvari otprilike isto, razlika je jedan posto, 35900 odnosno 35600 kuna 32140 kuna, 1000 kuna manje nego u Primorsko-goranskoj županiji jer je ona jak zdravstveni s jedne strane, odnosno sveučilišni centar tako da iz Istre u proračun odlazi 3800 kuna što je negdje pet puta manje nego u odnosu na Grad Zagreb, a iz Primorsko-goranske županije odlazi 2474 kune. Da, još jedanput ću apostrofirati da se u Istri uprihoduje 7,6 milijardi kuna, a ono što ostaje, što se vraća bilo za sustav zdravstva, socijale, mirovina, obrazovanje itd. onoga što troši lokalna samouprava 6,9 milijardi kuna. Znači, 90% od ukupne mase sredstava koji se uprihoduju u Istri ostaju u Istri,

Hvala lijepo. Gospodine predsjedniče, pa sigurno je svima nama temeljna misao ovdje dostupnost i kvaliteta zdravstvene zaštite, to je neupitno. Ali sigurno ovakve liste čekanja duge ne govore u prilog toga. Isto tako, svatko od nas ovdje ima najbolji pregled terena u sredini iz koje dolazi. Vi ste govorili kolega Kajin o Istri i tu ste dosta brojaka naveli. Ja poznam najbolje u svom okruženju iz središta Županije koprivničko-križevačke koprivničku bolnicu, bolnicu, gdje za vrijeme mandata kolege Milinovića dograđena interna, uloženo dosta opremano itd., dobri temelji su udareni glede palijativne skrbi. No međutim, došlo je onda do Prebačeno je Novi Marof, Varaždin značajna sredstva i mogućnosti su, dakle iz europskih fondova. Isto tako treba reći i mislim da to nije dobro. u puno navrata su dolazili u naše županijsko središte, u našu bolnicu i obećavali. E sad je to pa se jedna dopuna koliko ja imam poznavanja, ali možda ministar vidim da pozorno prati pa će me moći …/Govornik pa jedna dopuna, pa druga dopuna, treća dopuna i nekako mi se to čini da je ona teza kolege Grubišića točna da je ražanj spreman, a zec u šumi. Ja se bojim da ne pobjegne, pa zato na ovom mjestu isto kažem nešto iz svoga okruženja. Fala lijepo. Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Damir Kajin. naspram 3,3 kao što je to u zapadnoj regiji Klinički bolnički centar Rijeka, Lovran, Pula, Gospić do odnosa jedan naprama četiri kao što je to u gradu Zagrebu. Nedavno je sada u novinama pojavila se ili izbila jedna afera oko tzv. umjetnih ploča. Navodno da je RH sebi priskrbila takav luksuz da ih imamo negdje 20-ak više no što ih je potrebno. Čini mi se da smo za to izdvojili 37 milijuna kuna, ako je vjerovati ovim napisima u novinama, a da se sve potrebe RH moglo riješiti sa upola manje novaca. Pa tako, između ostalog, citiram da prema kriterijima najrazvijenijih društava stvarna potreba za tim umjetnim plućima je 1 na 250 do 300 tisuća stanovnika. To znači da je Hrvatskoj uz dobru i racionalnu organizaciju potrebno 6 centara, 4 kardijalna i 1 respiratoran za odrasle te 1 neontalno-pedijatrijski centar. Ne treba nam više od 20 uređaja. Tko će snositi ne znam posljedice zbog jednog ovakvog neracionalnog ponašanja, a pretpostavljam da to nije jedino ne samo u zdravstvu nego i pri ostalim našim ministarstvima ili državnim ili nije bitno nekim lokalnim institucijama. Dok je tome tako, a očigledno da je tome tako, onda ne možemo puno više očekivati niti od zdravstvenog ili nekog drugog sustava u RH. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Nova replika, poštovani zastupnik Darko Milinović. Kolega Kajin je govorio o decentralizaciji pa tako i o decentralizaciji zdravstvenog sustava. Ne znam da li imate dobre podatke, spomenuli ste da je decentralizacija u pravom smislu te riječi, da pored Istre i Zagreba još ste dvije županije spomenuli, da bi mogli sami financirati zdravstveni sustav. Moram vam napomenuti da nemate do kraja točne podatke, ne znam kako je s ostalim županijama ali mi smo u Ličko-senjskoj županiji radili isto jednu projekciju koliko stanovnici Ličko-senjske županije kroz doprinose izdvajaju na godišnjoj razini za zdravstveni sustav došli smo do brojke negdje oko 90 milijuna kuna. Sad, budući da županija Ličko-senjska ima 1 bolnicu i nekoliko domova zdravlja i Zavod za javno zdravstvo dakle ukupno zdravstvo Ličko-senjske županije na godišnjoj razini košta negdje oko 60-ak, ajmo reći 60 milijuna kuna. Dakle, stanovnici Ličko-senjske županije za zdravstvo izdvajaju 90 milijuna kuna, u svojoj županiji potroše 60 milijuna kuna. 30 milijuna kuna dakle više nego što košta zdravstvo u Ličko-senjskoj županiji. Ali dopuštamo i tih 30-ak milijuna kuna jer neki od pacijenata ne samo iz Ličko-senjske županije već i iz ostalih županija idu u veće kliničke bolničke centre pa onda kroz tih 30-ak milijuna se mogu financirati i klinički bolnički centri kao što je ne znam Rijeka, Zagreb, Split ili Osijek. Ali ono što nam nije drago da se tih 30-ak milijuna kuna u vrijeme ministra Ostojića uzima iz Ličko-senjske županije da bi se sanirali klinički bolnički centri. Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Damir Kajin. one države u kojoj smo živjeli do '90. godine iz jednostavnog razloga što veća decentralizacija to se RH brže razvijala. Ja se slažem da su se puno okolnosti promijenilo, od rata pa na dalje, i da bez solidarnosti naprosto nema opstanka ni državi, a naprosto niti građanima u čitavom nizu županija u RH. Znam isto Znam isto tako da država nije preuzela sanaciju zdravstvenih ustanova, poglavito tamo gdje su osnivači županije, da bi naprosto cijeli taj sustav kolabirao. Ne samo da govorimo o zdravstvu nego bi vjerojatno te zdravstvene ustanove sa sobom povukle i županije. Tako je recimo Opća bolnica u Puli negdje imala nepokrivenih ne znam sada točno koliko je na današnji dan ali oko 220 milijuna kuna. Da naprosto kroz formu sanacije, sanacijskog upravitelja ili upraviteljice to država nije preuzela ne znam što bi bilo naprosto sa tom institucijom. Ali, opet kad je riječ o Istri rješenje je normalno negdje u decentralizaciji. Da budem iskren Da budem iskren i mene smeta kako to da Istra u zadnjih 10-ak godina nazaduje, kaska i za Zagrebom i onu prednost koju smo imali pred Primorsko-goranskom županijom naprosto gubimo. Mi smo 2002. godine bili 18% iza Grada Zagreba, danas smo negdje 34, 35% iza Grada Zagreba. Bili smo 18% ispred Primorsko-goranske županije, a danas smo svega 1 do 2% kada gledamo podatke o BDP-u a o investicijama i nekim drugim stvarima uopće ne želim u ovom u ovom trenutku ovdje ih apostrofirati. Sve u svemu da za solidarnost ali i veću decentralizaciju u Republici Hrvatskoj.

prigoda je da čestitamo Svjetski dan bolesnika. Čini mi se '92. da je papa Ivan Pavao II. ustoličio taj dan i da razvijamo na neki način svijest o potrebi, dostupnosti zdravstvene zaštite. Ali ajde reći ću možda i razumijem ministra da nije čestitao na početku ovog današnjeg njegovog izlaganja o master planu odnosno Nacionalnom planu razvoja bolničkog sustava u RH kad znamo da danas negdje oko pola milijuna naših pacijenata čeka na više od 600 tisuća što dijagnostičkih, što pregleda i što dijagnostičkih postupaka. Znamo jednako tako da u kliničkim bolničkim centrima čekaju na 254 317 dijagnostičkih postupaka i da svaki mjesec imamo nadogradnju sa 400 000 novih dijagnostičkih postupaka i svaki mjesec 5 do 6 tisuća ljudi imamo na listama čekanja. Neko je govorio da su naši, oni koji su nas birali frustrirani pa je predsjednik Sabora reagirao, ali s pravom možemo reći da su ste pozicije naši pacijenti frustrirani ali pozivamo iz Hrvatskog sabora evo da izdrže premda ne vidim baš da u ovom planu razvoja kliničkih bolničkih centara, kliničkih bolnica, klinika i općih bolnica mogu imati nekakve nade u bolju budućnost. Gledam papir koji mi je pružila sestra na centralnom naručivanju pacijenata u Splitskoj bolnici na Firulama, gledam i ne vjerujem. Čitam iz jednih dnevnih novina dakle ispovijed jedne pacijentice "Nije da nisam znala da se čeka dugo, ali ipak kad dobiješ papir na kojem piše da si naručen 27. travnja 2016. godine kaže ona nekako te taj datum zvizne iza ušiju. Baciš uputnicu vlastitom bratu koji ti je još tog dana hladnog jutra nudio prijevoz do Firula i prijaviš mu da računaš na prijevoz za pregled, daj veli nisi normalna ako misliš da ću ja zapamtiti da te trebam voziti u četvrtom mjesecu, javi mi dan prije. Pogledaj godinu? On pogleda i zacen, veli jesi pegula falili su ti godinu upisali su ti 2016. Nije greška brate godina je prava. Brat odgovara ma nemoj me … " Nadamo se, ja bi volio da ovaj nacionalni plan razvoja bolničkih centara nešto napravi po tom smislu. Sjetite se Zakona o medicinskoj oplodnji koliko je napada bilo, koliko je bilo vlakova prema Sloveniji, autobusa, aviona, osobnih automobila ali liste čekanja nije bilo. Danas zbog nedostatka financijskih sredstava evo i oni čekaju od 6 do 12 mjeseci ali danas ne čujemo Udrugu B.A.B.E. i ostale koji su bili itekako bučni kada se mijenjao zakon. Danas u hrvatskom zdravstvenom sustavu imao negdje oko 5 milijuna, 5 milijardi ukupnih obaveza, dakle ne govorim o dugu nego ukupnim obvezama, i od toga negdje ministre oko 2,5 milijarde dospjelih dugova dakle stvarnog duga, nedostaje na mjesečnoj razini između 150 i 200 milijuna kuna. Da ne bi bili samokritični, premda smo mi u Hrvatskoj demokratskoj zajednici napravili sve napore kako bi iznašli mogućnosti i podržali kako bi ono što smo pozivali i vi i ja napravili jedan konsenzus oko zdravstvenog sustava, oko reforme zdravstvenog sustava ali evo u svojoj raspravi raspravi u ime kluba ću reći nekoliko riječi oko toga. Treba naravno i pohvaliti ministra zdravstva za izdvajanje, dobro da je Šuker otišao, za izdvajanje HZZO-a iz riznice, to je dobar potez, to treba pohvaliti i to je nastavak reforme zdravstvenog sustav koju je počela Hrvatska demokratska zajednica odnosno mi smo donesli zakon kada se trebao taj HZZO izdvojiti 1.1.2013. ali bivši ministar ili nije imao sluha ili nije imamo političke moći da to napravi i na tome vam treba čestitati, to je jedan dobar potez. Malo je zakašnjela ova točka dnevnog reda. Ja ću vas podsjetiti da ste rekli da će prva točka jesenskog zasjedanja Hrvatskog sabora biti upravo ovo. Rekao je i kolega Reiner da je 2014.-2016., dakle mi donosimo plan razvoja bolničkog sustava u RH a već je 14 godina iza nas i kao da nismo ništa napravili. Rekli ste da je glavna karakteristika ovoga plana plana razvoja bolničkih sustava dakle supsidijarnost i funkcionalna povezanost ali ono što nedostaje ovome dokumentu to su razvoj ljudskih potencijala, razvoj bolničkog sustava. I vi, i ja i svi ovdje znamo da nema bez ljudskih potencijala. Kada bi, i ja se slažem, ove neke od dobrih želja i zaživile onda nam treba 12 tisuća medicinskih sestara i treba nam negdje oko 4 tisuće liječnika da bi ovaj nacrt programa, prijedlog Nacionalnog plana razvoja kliničkih bolnica odnosno bolničkog sustava u cjelini zaživio. Kada govorite o supsidijarnosti, ja ću napomenuti evo na stranici 1. provedena je javna rasprava, u javnoj raspravi su učestvovali mnoge udruge i ovdje pred nama imamo negdje oko 100 amandmana na ovaj nacrt. E sad kad govorimo o supsidijarnosti to su ljudi naravno koji imaju nešto reći o razvoju zdravstvenog sustava, dakle ljudi koji su na lokalnim razinama pozicionirani na način da razumiju zdravstveni sustav. I od 100 amandman niste usvojili ni jedan. Kada govorim o supsidijarnosti onda nadam se, odnosno htio sam vjerovati da bi neke od tih primjera, primjedaba i usvojili. Kažete na stranici 1.: "Prema načelu supsidijarnosti zdravstveni problemi trebaju se rješavati na najnižoj razini pružanja zdravstvene zaštite." Tu se svi slažemo. Bez pružanja zdravstvene zaštite na najnižoj razini nema zadovoljstva pacijenata. a na drugoj stranici kažete da se jasno je da je koncentracijom većeg broja slučajeva kroz proces funkcionalne integracije u jednoj ustanovi kvaliteta pružanja zdravstvene skrbi postaje znatno bolja." Pa upravo suprotno, upravo suprotno kvaliteta zdravstvene usluge je najbolja kad je to možete napraviti i obaviti u svojoj bolnici. Rekao sam vam da na Kliničkom bolničkom centru Zagreb čeka 254 317 ne ljudi, nego na toliko dijagnostičkih postupaka. E što bi sad trebali? Mi kažemo supsidijarnosti, idemo razvijati bolnice na lokalnim razinama, a na drugoj stranici kažete da se treba koncentracija moći i u ljudskom potencijalu i u i u kadrovskom potencijalu koncentrirati se u jedan centar da je to bolja kvaliteta zdravstvene usluge. To jedno s drugim ne ide. Kažete na prvoj stranici da prema takvom intenzivno liječenje treba što prije i u što većoj mjeri preusmjeriti na akutno stacionarno liječenje. Sama riječ što prije i u što većoj mjeri nam garantira da će biti mortalitet veći. U Hrvatskoj danas nažalost umire negdje oko 54 tisuće ljudi, od toga 25 tisuća ljudi negdje od kardiovaskularnih bolesti i novotvorina i što bi mi sada trebali reći ako u Hrvatskoj čini mi se na kraju mog mandata, negdje oko 8378 ljudi ima infarkt miokarda, i sada vi kažete da intenzivno liječenje treba što prije i u što većoj mjeri preusmjeriti na akutno stacionarno liječenje, što bi trebali? Dakle akutne ajmo reći u ovom slučaju infarkte miokarda što prije i u što je većoj mjeri premjestiti sa intenzivnog liječenja na akutno liječenje. Tu ćemo samo dobiti onu brojku koja nikome ne paše, a to je povećanje mortaliteta. Stanje bolnica odnosno spajanje bolnica, jedan ajde proces koji smo mi započeli u gradu Zagrebu, ja se nadam da se i vi slažete da u gradu Zagrebu na svakom brdu ne treba jedna bolnica. Ako ćemo govoriti o županijama, grad Zagreb ima status županije, u gradu Zagrebu u 2010.prije spajanja bolnica u gradu Zagrebu smo imali 17 bolnica, znači na svakom brdu imamo jednu bolnicu, da ne kažem jednu privatnu bolnicu. Da li je to potrebno ako je svakoj županiji potrebna jedna bolnica prema ovoj reorganizaciji onda i gradu Zagrebu barem trebaju onda dvije bolnice, jedna državna bolnica, a jedna bolnica na jedna bolnica na gradskoj razini. Kažete ovdje spajanje bolnica je provedeno u siječnju 2014.godine predmeti analize i učinkovitosti. Dakle ne treba godinu dana za analizu spajanja bolnica ili onoga što želite učiniti. Ja ću vas podsjetiti da smo u Zagrebu od 10 bolnica kojima je osnivač Vlada RH spojili i napravili 6 bolnica, nažalost ministar Ostojić je to podigao ponovno na 7 bolnica sa 6 na 7. 7. … tome bilo potrebno, ja smatram da se u zagrebačkom zdravstvenom sustavu za pet godina mora i može rukovoditi s jednog centra, ja sam u to siguran, radi mnogih racionalizacija. Sada ste kazali ovdje u ovoj petoj stranici da vam treba godinu dana da se vidi što je doneslo spajanje bolnica na županijskoj razini, ne treba. imamo mi u sportu i vi ste sportaš koliko znam, i prolazno vrijeme. Mi smo kada smo spojili zagrebačke bolnice nakon 6 mjeseci imali 68 zaposlenih manje, 574 kune i 303 lipe ušteda, dakle nakon 6 mjeseci se trebala napraviti analiza tih pokušaja spajanja na županijskim razinama i onda bi znali što i kako i na koji način postupati dalje. Spomenut ću samo Virovitičku bolnicu što je ona dobila spajanjem. To je jedna od bolnica koja je najracionalnije poslovala, uložili smo u nju negdje oko devedesetak milijuna kuna, napravili 6 operacijskih dvorana, nije stvarala dugove. Neke operativne zahvate koji su na razini KBC ako se ne varam u Bolnici u Virovitici. Nakon spajanja to se više ne obavlja, liste čekanja su duže, pacijenti nezadovoljniji i dugovi se gomilaju. Na stranici 7 imamo potpuno nerazumijevanje sustava, ne od vas, nego od onih koji su pravili ovaj dokument kojima je plaćeno milijun i pol kuna, a rekli smo da imamo domaćih stručnjaka koji bi zapravo bez ijedne jedine lipe napravili ovaj plan, ali to nije vaša greška, nego bivšeg ministra, i nepotrebno utrošeno milijun i pol kuna. sada pogledajte, optimalni razvoj dnevnih bolnica podrazumijeva građevinske preinake koje bi dovele do toga da su zdravstveni radnici bliže pacijentima. Što kažu nama konzultanti iz Srbije ili iz BiH. Srušite Srušite ovaj zid pa će biti pacijent i liječnik bliže jedan drugome, to doslovno kaže. To je potpuno nerazumijevanje sustava, a poglavito mi smo uložili oko 90 milijuna eura u objedinjeni hitni bolnički prijem, to je ono što smo rekli pacijent centar pažnje, pacijent na jednom mjestu i u svim bolnicama imamo objedinjeni hitni medicinski prijem i tu dolaze svi liječnici, a pacijent ne ide i ne luta od do. Dobro je jedno što su radili, samo jedno vidim dobro što su radili to je strani konzultanti. Ja sam rekao vama na vašoj inauguraciji da tako rečem, mora se znati da je došao novi ministar, ispričajte se liječnicima koje su neki prozivali iz vaših redova da potkradaju državne proračune. Napravite mini clean start da se zna da niste odgovorni za ovo što ja sada govorim nego netko drugi. Ali ima jedno dobro što su radili strani konzultanti jel nisu politički opterećeni pa se ovdje i potkrala rečenica da postoje ozbiljne teškoće u svakidašnjem poslovanju bolničkog sustava u RH. Dakle Dakle smanjenje akutnog bolničkog liječenja za 10% ili povećanje dnevne kirurgije za 10% mora pratiti i financijska podloga. Danas nemamo lista čekanja na onkološku terapiju. Kada smo krenuli 2010.godine u reformu zdravstvenog sustava na onkološku terapiju, dakle zračenje, radioterapiju zapravo, čekalo se 6 mjeseci. Zamislite sebe u poziciji da 6 mjeseci čekate zračenje koje vam život znači. Znate kako smo to riješili? Da smo nabavili 9 novih linearnih akceleratora, pojedini su bili stari po 30 godina. i ovdje imam izjavu predsjednika Onkološkog društva danas u Hrvatskoj više nema lista čekanja od 2010.godine. Te godine, 2010. smo uložili 827 milijuna kuna u zdravstvo, 500 milijuna u opremu, 380 milijuna u prostor. Na taj način se smanjuju liste čekanja. I evo, još jednu rečenicu, ovom dokumentu nedostaje taj ključni problem to je potencijali, resursi ljudski i financijska potpora. Poštovani potpredsjednik Doma Željko Reiner, prva replika. ne samo da nedostaju dvije ključne komponente a to je kadrovi i financiranje nego o tome ovise i liste čekanja. Vi ste spominjali i dosta često liste čekanja. Iluzija je, potpuna iluzija i netočnost da će se liste čekanja promijeniti na bilo koji način jer one ovise o tri ključne komponente o stručnjacima a o kadrovima ovdje ne piše ništa, one ovise o broju aparature aparature i ostalog što je potrebno ni o tome ne piše ništa a sve to ovisi o financijskim sredstvima a ni o tome ovdje ne piše ništa. Prema tome, to na liste čekanja utjecati neće uopće a moje riječi će potvrditi i podaci vrlo ubrzo. Međutim, svi se slažemo ja mislim da će se svi samnom složiti da je hrvatsko zdravstvo kvalitetno zdravstvo no da se ono mora unaprijediti da se moraju napraviti ozbiljne strukturne reforme da bi se ono moglo održivo financirati. Međutim toga ovdje nema. Pogledajte koje reforme se nude. Nude se recimo temeljna načela ovoga plana je supsidijarnost. Pa supsidijarnost se primjenjuje u aktualnoj organizaciji bolničke djelatnosti ili bi se trebala primjenjivati ali se ne primjenjuje. Dakle to treba naprosto provesti, to nije nikakva reforma i ništa novoga. Četiri regije zdravstvenog planiranja, pa postoje četiri koncentracije kliničkih bolničkih centara u skladu sa gravitirajućim područjima to i sada postoji, to nije ništa novo samo se treba to provesti u stvarni život. Prema tome, kategorizacija u četiri kategorije nacionalnih bolnica, županijske bolnice i tako dalje, pa to je napravljeno već, nema ništa novoga u ovom dokumentu. ja sam pohvalio ministra na Odboru za zdravstvo da je odustao od broja kreveta kao osnovnoj kategoriji plaćanja bolnica. I to je dobro. Dakle ministar Ostojić to nije uvidio ili nije pročitao, broj kreveta nema apsolutno nikakve veze sa plaćanjem bolnica nego …/Govornik se ne razumije./… sustav odnosno fakture. E sada. Ja se tu izražavam kada sam pročitao na 8. stranici nisam uspio u ime kluba reći pa ću sada i odgovoriti na neki način kolegi Reineru, …/Govornik se ne razumije./… nacionalni plan neće jasno definirati broj postelja. To nije njegova uloga jer bi to predstavljalo korak nazad u reformi mjera fiskalne konsolidacije. Ja sam rekao bravo, odlično, ministar je to razumio. Onda sljedeća rečenica, ja sam sebi ovdje napisao ups. sljedeća rečenica nacionalni registar definirati će između ostalog i maksimalni broj postelja. Dogovorili smo se i na Odboru za zdravstvo da kreveti nemaju veze sa plaćanjem bolnica. Dakle ako napraviš 10 apendektomija, operacija slijepog crijeva 10 će ti biti plaćeno. Imao ti 5 kreveta ili 10. I onda se ovdje kaže da će se između ostalog dakle definirati maksimalni broj kreveta. Pa već ako će se definirati broj kreveta onda moraju postojati i minimalni tehnički standardi. Onda tamo na jednoj stranici kažete da će se odrediti minimalni broj stranica a na stranici broj 8 da će se odrediti maksimalni broj, minimalni broj postelja, odnosno onda na 8. stranici da će se odrediti maksimalni broj postelja. Već ako će se određivati broj postelja onda možemo reći ovako, kirurgija u Osijeku može postojati minimalno mora imati 50 kreveta, karikiram a ne maksimalno. Pa nije bitan krevet pa čak ni popunjenost kreveta već …/Govornik se ne razumije./… …/Upadica: Hvala lijepa./… Zahvaljujem. Poštovani kolega Milinoviću evo i akademik Reiner se dotakao jedne vrlo važne teme a i ja ju želim podvući. Dakle mi pričamo o nacionalnom planu, želimo prije svega podići kvalitetu zdravstvene zaštite a ona se sastoji od nekoliko segmenata i bitni su kadrovi, bitna je oprema, bitne su financije. A ja ponovo govorim jer dolazim iz Slavonije kako to izgleda kada se ne vodimo razumom nego se vodimo rodbinskim i rodijačkim vezama. Pa postavimo na osobu, želimo sanirati, pa postavimo za sanacijskog upravitelja dakle nećaka zastupnice zastupnice SDP-a gospođe Borza, pa postavimo za njenog zamjenika njenog muža, pa njenog muža postavimo sad i za zamjenika sanacijskog vijeća, pa ga postavimo iza pročelnika kliničkog zavoda. A po statutu klinički zavod mora voditi osoba koja ima znanstveno-nastavno zvanje. E pa sada kakvu ćemo kvalitetu zdravstvene zaštite moći očekivati dotični kolega je specijalista interne medicine ali ne radi niti na fakultetu niti ima bilo kakvo znanstveno znanje ali ima nešto što drugi nemaju, on je suprug SDP-ove zastupnice i članice predsjedništva SDP-a. I uzalud sav novac koji ćemo uložiti u sanaciju Kliničke bolnice Osijek nećemo ništa postići. A da ne kažem da je donedavno smijenjeni sanacijski upravitelj i bratić, dakle bratić zastupnice Borzan prije nekoliko godina, prije 10-ak godina bio pravomoćno optužen zbog zlouporabe opojnih droga i pomilovan od predsjednika Mesića. E pa sada ja pitam imamo osobu koja čak radi u zdravstvenom sustavu a bila je optužena za zlouporabu opojnih droga. Nema, uzalud nam sve sanacije, bacamo novce dok ne vodimo ključnu stvar a to su kadrovi.

Evo ja sam bio i vi ste svjedok da nikada nijednog ravnatelja nijedne zdravstvene ustanove nisam smijenio iz političkih razloga, zapravo nisam smijenio nijednog jer sam im dao svima jednake šanse da pokažu jesu li ili nisu sposobni voditi zdravstveni sustav, odnosno svoju bolnicu ili dom zdravlja. Nismo išli za promjenom zakona tako da bih ja dokazivao svoje mišiće kao što je ministar Ostojić u jednom danu ili u jednom tjednu smijenio mnoge ravnatelje bolnica i stavio sanacijske upravitelje koji su svi do jednoga bili gori od onih koje je smijenio jer su povećane liste čekanja, povećani dugovi i nezadovoljstvo pacijenata je veće. Kad govorite o sanaciji zdravstvenog sustava, slažem se, novac bačen u vreću bez dna jer je zaustavljen reformski proces. Međutim veli osim navedenih racionalizacija provedbom nacionalnog plana nastat će i drugi pozitivni financijski učinci koji nisu podložni analizi. Pa ova rečenica govori da ovaj dokument umjesto uistinu skup dobrih želja, dakle sve ovdje što predlažete nije podložno financijskoj analizi. Nije istina, sve je u svijetu pa tako i u Hrvatskoj upravo podložno financijskoj analizi. I veli oni predstavljaju neizravne učinke provedbe nacionalnog plana i teško ih je precizno kvantificirati iako su nedvojbeni. Znači konstatiramo da su nedvojbeni ali ih je teško pokazati prstom evo te i tolike uštede će biti zbog toga ili toga. Ili, skupi i sofisticirani … moći će se objediniti i upotrebljavati na jednom mjestu umjesto na dva ili više mjesta. Ma valjda je bolje na dva ili više mjesta jer nemamo ljudi toliko, potencijala. Nisam, nisam. Hvala lijepa. Sljedeća replika, poštovani zastupnik Željko Jovanović. **Jovanović, Željko (SDP)** Hvala gospodine predsjedniče. Pa kolega Milinović, zaista ako netko u ovoj sabornici može dati doprinos kvalitetnijem nacionalnom planu to ste vi. Vi ste liječnik praktičar, bili ste menadžer u bolnici, bili ste ministar i ja se s dobrim dijelom onog što ste vi rekli slažem. Vjerujem da će i ministar Varga uvažiti korisne prijedloge kako bi u konačnici provedba nacionalnog bila što bolja. Ali ne slažem se ponovo, žao mi je što to moram ponavljat sa dijelom koji govori o kadrovima kao kočnicom provedbe nacionalnog plana i financijskim sredstvima jer sam kolegi Grubišiću već objasnio da postoji jedan način izrade dokumenata. Prvo je bila Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012.-2020. Iz nje proizlazi ovaj Nacionalni plan, iz Nacionalnog plana će proizaći Nacionalni registar pružatelja usluga, a istovremeno se radi Nacionalni plan razvoja kadrova. Dakle stvaraju se pretpostavke za provedbu ovog Nacionalnog plana. Neću ponavljati iznose koji su osigurani izlaskom iz Riznice i sredstava pretpristupnih fondova. Spomenuli ste i Svjetski dan bolesnika, ministar je na početku se osvrnuo na to, ali puno važnije od tog osvrtanja je ono što je učinio, dakle pokrenuo je program koji se zove Program plus koji će u dodatne dane u tjednu i vikendima osigurati da se mjesečno smanjuje lista čekanja za 6000 pacijenata. Evo u Rijeci će danas 12 novih radilišta novih radilišta biti otvoreno kako bi se smanjile liste čekanja, a istovremeno će se osigurati dodatni prihod bolnicama jer će se svi ti dodatni postupci i dodatno plaćati. Prema tome, to je najvažniji doprinos današnjem Svjetskom danu bolesnika ministra Varge. Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Darko Milinović. **Milinović, Darko (HDZ)** Kolega Jovanović, razgovarali smo o tome na Odboru za zdravstvo. Htio sam ostati kolegijalan prema kolegi. Vidjeli ste, mislim kritike određene moram jer ovaj dokument u pojedinim svojim dijelovima je kontradiktoran sam sebi, ali kad već spominjete liste čekanja. danas kada sam putovao iz Gospića u Sabor bila je jedna emisija oko smanjenja liste čekanja. Mislim da je … rekao da će se smanjiti za 2 do 3 tisuće ljudi na mjesečnoj razini liste čekanja, ali svaki mjesec 5 do 6 tisuća ljudi novih ima na listama čekanja. Dakle neće se nažalost, nažalost ja to govorim, neće se smanjiti liste čekanja već oni ako imaju ovu uzlaznu putanju sad će imati ovu, ali će i dalje nažalost, kažem nažalost rasti liste čekanja. Pa već kad spominjete, ja pozdravljam tu inicijativu ministra i rekao sam ponovno kada je biran za ministra da mora napraviti odmah na početku neke poteze da se jasno postavi kao ministar, čuje i osjeti da je došao novi ministar. Ja sam bio ministar i potpredsjednik Vlade i onda sam naučio birati riječi. Podsjetit ću vas da ste u 6. mjesecu rekli riješit ću liste čekanja za dva mjeseca, jel to problem. Ostojić je govorio u predizborno vrijeme smanjit ću liste čekanja za 50%. Ljudi, to nije objektivno. Tako ste i vi se malo zaletiti i rekli riješit ću to za 2 mjeseca, pa da je to tako lako riješio bih i ja, smanjio ih jesam, ali riješio ih nisam. I zato treba paziti na svaku izgovorenu riječ, poglavito za naše pacijente. Dakle kad vi spominjete nova radilišta, a zašto se čekalo do danas, to se moglo napraviti već u 8. ili u 6. mjesecu. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Pa kolega Milinoviću, spominjali ste da u ovom planu će biti i zdravstveno planiranje po regijama pa su definirane regije koje govore o tome da je to Grad Zagreb središnja i sjeverna regija, istočna regija, južna regija i zapadna regija. No već u praksi se vidi kao i u tom planu da te regije se ne poštuju, s obzirom da funkcionalne integracije za Opću bolnicu Virovitica, kao i za vašu Opću bolnicu u Gospiću ne vrijede. One su pripojene ili funkcionalno će se integrirati sa nekim drugima. Neće se Opća bolnica Virovitica funkcionalno integrirati sa osječkom, nego sa koprivničkom. Tako i vaša zadarska sa nekom drugom, zapravo kontradiktornost je baš u tome što se u planu jasno govori tko u koju zdravstvenu regiju pripada, a onda se to pobrka ovim načinom kod ove dvije bolnice. Ministarstvo zdravlja je vješto izbjeglo odgovoriti, odnosno dati konkretna rješenja u svezi navedene funkcionalne integracije govoreći da to nije predmet plana, nego Nacionalnog registra pružatelja zdravstvene zaštite za 2016. godinu koji se u ovom novom prijedlogu nameće kao novi provedbeni akt koji je čini mi se važniji od samoga plana budući da će se tek njime dati rješenja za ono što javnost najviše zanima kakva će biti sudbina hrvatskog zdravstva u organizacijskom smislu u budućnosti posebno po osnovi djelatnosti i kapaciteta hrvatskih bolnica. To je ono što ovom planu je kontradiktorno, što ne odgovara stvarnosti i što se ne može iščitati, nego će nacionalni registar biti jači od ovoga plana, a njega će donositi ministar sam sa svojim ministarstvom. i mene je to iznenadilo u dijelu dokumenata kaže se bit će funkcionalna povezanost kao da do sada nije bilo funkcionalne povezanosti. Pa znalo se ako iz neke manje bolnice trebate ići na operaciju srca nećete tu operaciju obaviti u Kninu, u Pakracu, Novoj Gradišci nego ćete obaviti tamo gdje se može. Dakle, funkcionalna povezanost na taj način je postojala, bolnice su komunicirale. Ovdje smo stavili to na papir kao da je to sad nešto novo. Ali ono što me veseli ovdje ipak je posebno izdvojen grad Zagreb. Rekli bi evo kad sam ja išao tu reformu baš sam, pitali su me zašto sa Zagrebom. Zato jer je tu najteže lomiti koplje, ministar to zna ili još će saznati i osjetiti to. Tu je najlakše, puno je tu lobija, puno je tu interesa. E sad pazite ovo, hajmo reći samo jednu bolnicu koju ministar ili hoće ili neće spojiti ili Nova Gradiška ili Pakrac ili hajmo spomenuti Knin koji na godišnjoj da je ukinete pazite ovo sad, ukinite bolnicu u Kninu. Danas više ne postoji. Na godišnjoj razini jer morate zbrinuti zaposlene, nešto morate i s prostorom raditi, uštedite negdje oko 20 milijuna kuna. Slušajte dobro, ukinimo bolnicu Knin 20 milijuna kuna smo uštedili. Naizgled veliki novac. Kad vidiš zdravstveni sustav to je sitni novac. E sad pogledajte, na bolnički zdravstveni sustav u Zagrebu se potroši gotovo pola oko 4 milijarde kuna, možda nešto manje. Zašto treba ovdje zagristi? 10% uštede tu gospodo to je 400 milijuna kuna. E sad ako usporedite kninsku bolnicu i 10% ušteda u Zagrebu da svako brdo ne može imati ne bolnicu nego upravu, ravnatelja i već ne znam što, dakle 10% ušteđujete 400 milijuna kuna. Sa tih 400 milijuna kuna možete financirati kninsku bolnicu ravno 20 godina. To su ti parametri i vidio sam da ovdje ima naznaka da ćete zagristi u taj, nastavite. **Leko,

nezadovoljni i frustrirani misleći na ono što je meni predsjednik Sabora dao packu da ne smijem upotrijebit riječ frustriran. Da su frustrirani ti koji čekaju liste čekanja u bolnicama, na listama čekanja. Kolega Milinović, ja se s tim slažem. Ali još niste nešto, niste rekli punu istinu. Frustriran je cijeli hrvatski narod, cijela država je frustrirana. Imamo znanstvena istraživanja, imamo ankete, imamo tv emisije, radio emisije, režimski mediji to priznaju. A samo mi ovdje na čelu sa predsjednikom Sabora iz udobnih fotelja i velikih plaća, gdje nam se svak' klanja i mislimo da smo lijepi i mladi, a nije, nego smo stari, samo mi možemo reći da nema frustriranih tj. na hrvatski reći nezadovoljnih građana. I lažemo sami sebe i na toj laži, na toj laži Ne može biti na toj laži građena politika. Laž je to, jer istina je da je Hrvatska nezadovoljna, Frustrirano znači nezadovoljno. I sad ili je netko ili je sad ovdje proglašen …/Govornik se ne razumije./… ne smijem više upotrijebiti riječ niti frustiran. Ma molim vas lijepo! Do kuda smo došli i do kuda nas je dovela ova naša demagogija? Ako mi još ostaje 27 sekundi, prava reforma bi bila da mi u Hrvatskoj potrošimo na zdravstvo onoliko koliko prikupimo nešto oko 18 i pol milijardi i jednom poreznicima …/Govornik se ne razumije./… otprilike milijardu i pol kuna i zato je dobro da idemo iz Državne riznice i da struka odredbi kako će se oni na najbolji način rasporediti, a hrvatskim građanima objasniti. Vjerujem da bi svi pristali na to da bi shvatili, razumili. Do tada, dok se to ne napravi bit će loše. Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Darko Milinović. **Milinović, Darko (HDZ)** Pa rekao sam ja, na žalost mogu biti frustrirani naši pacijenti koji pod sumnjom da imaju tumor na mozgu moraju čekati godinu i pol dana na pregled. I ja znam da to nije pravedno, ali novinari odmah izvuku najgori slučaj. Ali još jednom napominjem na ovoj sedmoj stranici veli smanjiti stopu akutnog bolničkog liječenja za 10%. Rekao sam, negdje oko 8000 ljudi godišnje oboli od infarkta miokarda i mi smo rekli 10% ćemo smanjiti stopu akutnog bolničkog liječenja. Na koji način? Barem da piše ulaganjem u ne znam preventivne programe, da ima barem jedna nekakva popratna rečenica i zašto je to samo 10%. Dakle, u edukaciju ako ćemo mi ulagati u edukaciju, u preventivne programe onda bi mogli reći smanjit ćemo između ja da sam na vašem mjestu ja bih rekao smanjit ćemo između 5 i 10% jer je broj akutnih liječenja u zadnjih godinu dana povećan. Evo ovdje su mlade djevojke gore i dečki, trudnoća ukupnih u Hrvatskoj završi sa van materničnom trudnoćom. Dakle, te mlade ljude, evo koji nas gore slušaju, baš dobro da ste došli pa da nešto i naučite. Dakle, 2% od ukupnih trudnoća završi sa vanmateričnom trudnoćom. A glavni uzrok, među glavnim uzrocima je infekcija sa klamidijom. Dakle, kroz preventivne programe, kroz edukacije mi možemo, kroz nabavku opreme, kroz ulaganje u prostor, kroz razvijanje dnevnih bolnica ja bih ovdje rekao između 5 i 10% to bi bilo dobro da u sljedećih 5 godina smanjimo, a ne samo u ovu godinu što ste zabilježili 5%. Poštovani kolega Marin Jurjević, replika. koji je transplantiran, kao bolesnik, kao pacijent i kao 80%-ni civilni invalid. Dakle, vi ste rekli nema nade u bolju budućnost, to vas citiram, ja tvrdim da je i danas u današnjosti već u nekim segmentima hrvatsko zdravstvo ne da nema budućnost nego je odlično. Ja vam sada govorim kao dakle bolesnik, kao pacijent, kao čovjek kojemu je hrvatsko zdravstvo i hrvatski liječnici kojemu su spasili život. Zato sa najdubljim poštovanjem želim govoriti i o hrvatskom zdravstvu i o hrvatskim liječnicima. Ja ću vam kazati u ovom segmentu evo koji se mene osobno tiče dakle što se tiče transplantacije jetre upravo je Hrvatska prva na svijetu po kriterijima Svjetske zdravstvene organizacije. Nažalost, neki mediji pišu kako kirurzi, transplantacijski kirurzi imaju velike plaće. Oni ne znaju da igraju dakle u ovoj lizi zdravstvenoj da imamo više Messija nego ijedna zemlja. Mislim upravo na kirurge koji se bave transplantacijom. Ali sigurno i u drugim segmentima koje ja ne poznajem. Zato ne bih govorio na takav način o hrvatskom zdravstvu da ono nema budućnosti. Jer dijelom kažem i u sadašnjosti ono je izvrsno. Liste čekanja, spomenuli ste Split. Samo ću vam reći, jedan liječnik prosječno u Splitu ima 100% više osiguranika na glavi nego konkretno u Zagrebu. I normalno je da je teže stanje u Splitu. Pa dajmo to riješimo! Ja sam zahvalan svim ministrima, i ovom ministru, i prošlom i onom i vama i ne znam kome sve ne tko je imalo napravio da se to riješi. I samo bih završio treba pomoći i transplantacijskim programima u Splitu, prije svega srce, koštana srž, ono što može prvo ići. **Leko, Josip (SDP)** Dobro, hvala lijepa. Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Darko Milinović. ovakve slučajeve i kroz ovaj nacionalni program kad nema financijske podloge onda neće biti nade. Evo vi ste najbolji primjer da je hrvatsko zdravstvo među najboljima ne u Europi nego i u svijetu po pitanju transplantacije. A sjetite se koja je Vlada i koji ministar bio kada je izdvojio plaćanje iz bolnica i plaćao direktno HZZO-u odnosno u državni proračun. Upravo ta financijska podloga je dovela do ovih rezultata. No međutim, kada sam govorio o ljudskim potencijalima ministar zna tu moramo, ono kada sam tražio od ministra da se ogradi od izjave, mislim da je tada bio ministar financija Slavko Linić koji je rekao da liječnici potkradaju državni proračun, ma ne dajte na nas! Ne nas iz stranaka, ne dajte na struku, ne dajte na liječnike. kad napravite doktor …/Govornik se ne razumije./… odnosno izvadi krajnike ajde da je svima razumljivo u Hrvatskoj to košta 300 dolara, a u Njemačkoj 2300. Za 2000 eura više a mi smo bolji od njih, ja se s vama slažem. Ali ajde nećemo se uspoređivati sa Njemačkom. Pa nisu ni Slovenci 2 puta bolji. Kod nas 300 eura, a kod njih gotovo 700 eura. Dakle, to je ono što sam govorio da moramo razvijati ljudske potencijale i kroz ovaj plan. Nemojte se bojati ugovarati nove ugovore sa privatnim poliklinikama. Bez ugovaranja sa privatnim poliklinikama to je bilo jedno istinsko smanjenje lista čekanja u prvoj godini mog mandata. Oni su dio ovog sustava. Ja sam im smanjio cijene čak do 80% i pristali su i onda smo smanjili liste čekanja od 30 do 50%. Nemojte se bojati, ja sam to bio opstruiran sa svih strana, ali u zadnjoj godini mandata, a vi se nemojte bojati ugovarati sa privatnim poliklinikama na korist pacijentu jer pacijentu nije bitno hoće li doći uputnicom u Rebro ili privatniku, doći će s uputnicom i neće morati više ići kod privatnika i platiti. Poštovani kolega Milinović, u svojoj raspravi o ovom nacionalnom planu osvrnuli ste se podosta, a i u replikama, upravo o tome o supsidijarnosti i o funkcionalnoj integraciji. Spomenuli ste, ako sam dobro shvatila, da je bilo na sam nacionalni plan puno i prijedloga, mišljenja i amandmana. Pa i naša Karlovačka županija je uputila s obzirom da se htjelo uvažiti i različitost i geografska i i demografska a i ostale specifičnosti koje pacijenti sa naše županije a i sličnih županija su na neki način i zavrijedili i potrebiti su. Prema funkcionalnoj integraciji nekako se stječe dojam iz ovog nacionalnog plana da će se sve više razvijati jaki centri, da će se u kliničkim bolničkim centrima u svega nekoliko, 4 ili 4 ili 5 velikih gradova, biti građani iz tih područja dostupniji zdravstvenoj zaštiti, a da će se nekako na terenu pogotovo oni pacijenti koji su udaljeni od općina pa ne mogu ni do ambulanta, a kamoli do bolnica biti ukinuti za adekvatnu zdravstvenu zaštitu. jačanje bolničkih centara, smanjenje općih bolnica i kadrovski i sa opremom nije dobro budući znamo da 90% baš se i bolesti liječi u općim bolnicama, a veliki gradovi ni nemaju opće bolnice. Dakle, već su samim time na neki način pacijenti iz tih gradova upućeni na skuplje liječenje koje možda neki puta i nije potrebno. Naime, moje pitanje bi bilo ako ovako nastavimo, po vašem mišljenju, da li ćemo doći do smanjenja osnovnog ustavnog i zakonskog načela jednake i ravnopravne dostupnosti, kvalitetne zdravstvene zaštite za sve naše stanovništvo. **Leko, Josip (SDP)** Odgovor na repliku poštovani zastupnik Darko Milinović. Nećete ili oćete? **Milinović, Poštovani kolega Stjepan Milinković ima repliku. **Milinković, Stjepan (HDZ)** Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Pa suglasan sam sa vašim razmišljanjem kolega Milinović da je najoptimalnije ako osiguranik ostvari zdravstvenu zaštitu na najnižoj razini. Bilo bi najoptimalnije onih 80% o kojima se govori da ostvare na razini liječnika obiteljske medicine. To ne sporimo i to je sigurno cilj kojem treba težiti. I sigurno je naporima lokalne samouprave i regionalne samouprave učinjeno puno, i naravno i ministarstvo učinilo puno glede i prostora, glede i opreme ali je problem ono o čemu ste vi govorili ljudski potencijal, ljudski potencijali. I ova brojka o kojem govori Hrvatska liječnička komora da oko 1000 liječnika, ali neka bude, sad to je dinamičan proces da uistinu u stvarnosti to izgleda da brojne te opremljene seoske ambulante ruralne zjape prazne, natječaji se vitlaju kako ide i nakon svega što se dogodilo selu glede poljoprivrede i svega, ako još nemaju i dostupnu zdravstvenu zaštitu onda znate da se potvrđuje ono da nema nade i da nisu svi ravnopravni o čemu je govorila kolegica Murganić. Naravno ako taj sad mora ić dalje, ja sad želim reći ako mora ići dalje na liječenje u neku drugu ustanovu, pa sigurno da najoptimalnije da ide u najbližu ustanovu na čemu inzistira i HZZO, da mora ostvariti zdravstvenu zaštitu. Ali ako ono nema takve usluge u toj sredini, onda on onaj koji je udaljen od Zagreba 150 km, ako nema autobusne veze ako nema autobusne veze pa on mora krenuti dan prije, a o ekonomskoj nepodnošljivoj situaciji, ili mora krenuti ujutro u 4 sata. Pa kakav je to udar na fiziologiju tog bolesnog čovjeka? Pa to je i za zdravog čovjeka napor neizmjeran koji ne može podnijeti i to je daljnji put u bolest i jedna nepodnošljiva situacija. Hvala lijepa. **Leko, Josip (SDP)** Odgovor na repliku poštovani zastupnik Darko Milinović. **Milinović, Darko (HDZ)** Evo mogu objediniti dvije replike. Dakle, bojim se da će i ovim biti povrijeđeno ona ustavna kategorija o dostupnosti zdravstvene zaštite. Kad govori o samom ovom dokumentu da je u pojedinim fazama suprotan sam sebi, sad ministre ja molim da ovo i nomotehnički uredite, jer možda niste imali vremena pored svih obaveza pročitati, ali pogledate ovu rečenicu "Dakle funkcionalna funkcionalna integracija će rezultirati neimanjem svih oblika zdravstvenih djelatnosti u svim bolnicama." Kao da sad u svim bolnicama imamo sve djelatnosti. Još jednom pogledajte "Funkcionalna integracija će rezultirati neimanjem svih oblika zdravstvenih djelatnosti u svim bolnicama." Pa nemamo u svim bolnicama sve djelatnosti pa valjda je to jasno pa to i nomotehnički treba izmijeniti, a ovaj će dokument rezultirati s tim da nećemo imati u svim bolnicama sve. Pa sad nemamo i to je normalno da nemamo u svim bolnicama sve. Ali dobro sam se sjetio i hvala kolegi Milinkoviću, podsjetio me, ovaj dokument ne rješava jedan krucijalan problem. Ovdje kaže da je pacijent u središtu pažnje i razvoj kliničkih bolnica i bolnica općenito, pa idemo na smanjivanje broja bolnica. Sad pogledajte, Dubrovnik-Split negdje oko 250, 260 km. Zamislite se da živite u sredini, do prve bolnice vam je do Dubrovnika 150 km, do Splita 110, 120 km. Ovaj dokument o razvoju bolničkog sustava nigdje ne predviđa, ajde neću reći novu bolnicu, ali barem jednu najbolje uređenu dnevnu bolnicu na tom potezu. Pa zamislite da doživite prometnu nesreću u Makarskoj, 110 km do Splita, pa 7 mjesec, ili do Dubrovnika 150 km. I ovaj dokument nacionalni razvoj bolnica to nigdje ne predviđa. To bi isto ministre, nije me čuo ministar žao mi je, ali o tome bi trebalo voditi brigu. U ime predlagatelja ministar Siniša Varga. Izvolite. **Varga, Poštovani zastupnice i poštovani zastupnici evo zahvaljujem se na vrlo plodonosnoj diskusiji i ono što me izrazito veseli i ohrabruje de facto da tinja u zraku ozračje nacionalnog konsenzusa o želji za dobrobit, razvoj bolnica i za dobrobit pacijenata. I to me izrazito baš na današnji dan, obzirom da nam se radi o Međunarodnom danu bolesnika, to me izrazito veseli. Zapravo bio sam malo prestrašen da od toga neće biti niti u tragovima obzirom kad sam zvao čelnike stranaka na razgovor vezano za konkretno ovaj projekt kada je bilo prije razdoblja javne rasprave onda su se čelnici najveće oporbene stranke nisu se odazvali na taj razgovor. Međutim, evo kroz današnji razgovor ipak ima tu naznake da postoje naznake nacionalnog konsenzusa oko toga. Ja ću malo adresirati neke stvari koje su tu spomenute pa da neke nejasnoće možda da adresiramo. Konkretno kada se radi o listama čekanja i način na koji se oni danas adresiraju sve. Razvoj i nastanak liste čekanja je imao toliko čimbenika koji utječu na njega da se ne može jednoznačno odgovoriti tko, što sve, na koji način utječe da liste čekanja nastanu. Međutim, ono što idemo kao i sve ostalo sustavnim rješavanjem i izradi prioriteta adresirali smo onih 10 dijagnoza koje čine najčešće uzroke dugih lista čekanja i to idemo sada ovom mjerom program plus sada adresirati. Isto tako se mora znati da ukupni broj ljudi koji su na listi čekanja kad se govori o ukupnoj brojci od preko milijun ljudi to su velika većina, gotovo tri četvrtine koje se čeka na redovne prve prve preglede, odnosno ne redovne, kontrolne preglede koji su redovno naručeni. Kada izdvojimo, kada vidimo da 280 tisuća ljudi nažalost zbog loše organizacije, zbog nedostatka sredstava, zbog vrlo raznoraznih čimbenika koji utječu na razvoj liste čekanja. Tih 280 tisuća ljudi koji čekaju čine manje od 3% ukupnog broja pacijenata u tom istom razdoblju koji su odrađeni. I mi vjerujemo da kroz povećanje efikasnosti, kroz povećanje dotoka financijskih sredstava i kroz povećanje brige i stalosti do stanja pacijenata vjerujemo da možemo apsorbirati tih 3% tako da u vrlo skorom roku nemamo uopće liste čekanja. Ima zemalja koje redovno imaju liste čekanja kao sastavnica svog zdravstvenog sustava, Velika Britanija npr. Bio sam u posjetu ministru zdravlja Savezne Republike Njemačke, to je zemlja koja nema liste čekanja, a isto su … u potrošnji za zdravstveni sustav. Prema tome, ja smatram da kulturološki hrvatski zdravstveni sustav koji je slični ovom centralnom europskom nema razloga zašto bi imalo liste čekanja. Kada govorimo o dugovanjima, ja ću malo ubrzati, istina je da oko 2,1 milijardu kuna je polučeno novih dugovanja ukupnog i novog dugovanja 2014.godini, međutim naše i moje osobno čvrsto obećanje da sami brinemo o konsolidaciji i konvergenciji do 31.12.2017.godine, da ne samo da imamo sustav zdravstva koji je održi i ne stvara nova dugovanja, nego postojeća dugovanja od 2,1 milijardi kuna, 700 milijuna kuna godišnje rješavamo do 31.12.2017.i stavljamo sustav zdravstva u rokovima plaćanja okvirno kako je definirano po Zakonu o financijskom poslovanju. Kadrovi, zastupnik Jovanović je više puta spomenuo da nacionalni plan definira, on je pred samim završetkom i puštamo ga uskoro u javnu raspravu. Kada govorimo o regionalizaciji 4 regije, naravno da tu uzimamo u obzir dvije stvari, naš regionalni i geopolitički položaj, a isto tako kao i članica EU gdje gdje imamo … bolnicu koja nam je na raspolaganju i uskoro za umaški kraj i bujštinu dogovarano korištenje izolske bolnice ali isto tako Metković i mostarska bolnica je kako govorimo s čim i na koji način je financirana izgradnja bolnica i koji tamo kadrovi rade nema razloga zašto ne bi mogli također uključiti u hrvatski zdravstveni sustav, zbog tih 254km između Dubrovnika i Splita. Spajanje organsko ili funkcionalno ja sam opredjeljenja da se mora raditi o funkcionalnom spajanju. Organsko spajanje i ukidanje ja mislim da donosi preveliko … i nepotrebno politiziranje o nečemu gdje politike ne bi smjelo biti, a to je pitanje zdravlja ljudi.

Darko (HDZ)** … govorite o konsenzusu, mi nastojimo u HDZ-u doći do mogućnosti da konsensualno prihvatimo ovaj dokument. Mi smo o tome razgovarali i na Odboru za zdravstvo. Zašto ja nisam došao na ovaj sastanak, nas dva smo se oko toga čuli, pa sada kada ste spomenuli da nisam došao na sastanak kao savjetnik, dakle normalna ljudska komunikacija bi bila nisam ja pokondirana tikva pa da sam tražio da me vi nazovete. Znam zauzeti ste jel sam i ja, ali da je vaša tajnica nazvala barem i rekla čuješ ti Milinoviću pita ministar hoćeš li biti u tom timu, to je prva stvar. Druga stvar, da ja to ne saznam iz novina, pa nisam znao jel to novine govore istinu ili ne. Dakle izostala je tu jedna ona normalna komunikacija ne između nas dva, da ste rekli tajnici evo ministar pita hoćete biti u timu odnosno u savjetničkom timu, ja bih odgovorio da, ali to je nekakva normalna komunikacija. Ajmo napraviti zajednički korak evo, ja predlažem nemojte u petak glasovati ovo. Čut ćete danas sve primjedbe i prijedloge, morate nešto i nomotehnički, rekao sam nekoliko i nomotehničkih stvari. Neka Vlada ide sa određenim amandmanima, ne treba nitko od klubova zastupnika ni ići sa amandmanima sve u cilju da jedno pokažemo i hrvatskoj javnosti da se oko nekih stvari možemo dogovoriti. Evo ja pozivam da u petak ne bude glasovanje o ovome, da pokušamo iskoristiti tjedan dana za sve prijedloge da ne ide nitko sa amandmanima da dopustimo Vladi da ona sama ide sa svojim amandmanima i da pokušamo doći do konsenzusa. Ja sam bio i članovi HDZ-a su bili suzdržani upravo zbog ovih stvari na Odboru na zdravstvo. Ja sam razgovarao sa predsjednikom stranke oko toga, nema ništa protiv. Dapače, rekao je probaj razgovarati i probajte doći do zajedničke inicijative i nemam ništa protiv toga. (SDP)** Ja se zahvaljujem. Naime, moram spomenuti da prvo i osnovno pitanje stavljanja amandmana ili ne ili odgodu, to je viša razina odlučivanja nego je moja kao ministar to se moram konzultirati vezano za to. Međutim uvažavanje bilo kakvih prijedloga ili sugestija za poboljšanje ovog dokumenta meni osobno je prihvatljivo. Sa druge strane, sada ću govoriti sekundu ne kao ministar zdravlja nego kao građanin RH što sam medijske najave vezano za najave od ministra u sjeni od HDZ-a moram spomenuti da me malo bojaznost uhvatila zato jer je iako saborski zastupnici iz redova zdravstvenog miljea pozitivno govori velikom većinom o ovom dokumentu, međutim ministar u sjedni nagovijestio privatizaciju zdravstva, smanjenje prava pacijenata na nužni minimum, a sve ostalo se mora plaćati. Ja se nadam da se od toga odustalo i da to više nije predizborna platforma HDZ-a, da je prihvaćanje javnog sustava zdravstva i javne zdravstvene službe kao temelje hrvatskog zdravstvenog sustava i koji je javno financiran i da ne dolazi do bilo kakvog prelijevanje novaca ili nove privatizacije koja malo previše njuši na onakvi kakvi smo bili svjedoci devedesetih godina. Hvala lijepo. Hvala lijepa gospođo potpredsjednice. Pa gospodine ministre nastavno na ovo što je govorio i kolega Milinović, u ovom dokumentu i stoji da bi funkcionalna integracija trebala zapravo početi 1. siječnja 2016. godine. Dakle vi prebacujete lopticu vrlo elegantno u nečije drugo dvorište. Prema tome, dovoljno bi bilo vremena da se uredi i amandmanima ovaj dokument na način kao što smo i mi između ostalog predlagali. Dokument stalno provlači jednu tezu a to je podići kvalitetu zdravstvene zaštite. Pa ću vas ja evo vrlo konkretno pitati kako to mislite da bi se trebala podići kvaliteta zdravstvene zaštite, smanjiti primjerice financijski troškovi uz dužno poštovanje svim liječnicima koji rade, konkretno ću sada reći u Županijskoj bolnici u Čakovcu? Oni mogu smanjiti primjerice na način da 3 do 6 mjeseci ne mogu aplicirati ili davati neke lijekove pa tako radi nedostatka alergena za hiposenzibilizaciju za nastavak imuno terapije pitati za 3 do 6 mjeseci stoj u odgovoru liječnika iz Županijske bolnice u Čakvocu. Dakle nešto će se uštedjeti, liječnik pacijentu ne može pružiti terapiju pa neka se javi za 3 do 6 mjeseci. Mislim da to nije rješenje gospodine ministre. što ćemo sa onih 200 tisuća eura koje je vaš prethodnik potrošio za izradu master plana, dakle o tome se samo šuti a mi sada govorimo o nekakvim novim uštedama. Možda ste kontradiktorni i u tom dijelu. Dakle još jednom ponavljam ono što je i kolega Milinović rekao s obzirom da godinu dana treba da ovo stupi na snagu možda razmisliti o boljem modelu koji ćete nam ponuditi. A kada ste se dotakli nekih izjava iz Hrvatske demokratske a to je da mi smatramo da treba vratiti pravni subjektivitet bolnicama kojima je on oduzet. Hvala lijepa. Kao što je poznato u medijima više puta pisano izlazak iz riznice nije samo bilo na računovodstvenoj razini Ministarstva financija nego došlo do pravnog subjektiviteta u smislu zdravstvenog proračunskog fonda za Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje gdje u odnosu na operativne novce koji su bili na raspolaganju u prethodnoj godini imamo 2 milijarde kuna više. Od tih 2 milijarde kuna više 1,2 milijarde je raspoređeno na bolničku zdravstvenu zaštitu i na toj bolničkoj zdravstvenoj zaštiti je prosječno su buđeti bolnice povećani za 17%. Tih 17% nisu ujednačeno u svim bolnicama, to je prosjek, pa tako je npr. KBC Split dobio 24% više nego godinu prije. Konkretno za Čakovec ne znam sada napamet brojku ali je sigurna brojka značajno veća nego prije. I sada je pitanje da li prepoznaje alergolog koji treba dati lijek, da li je do njega doprla informacija da ima više novaca na raspolaganju i da može slobodnije raspolagati sa novcima za nabavu lijekova i medicinskog materijala za skrb o svojim pacijentima. Imamo novi moment, nove stvari se događaju, konkretno znam da na ortopedskim odjelima u svim bolnicama implatanti za kukove, koljena i ramena gdje imamo stvarno duge liste čekanja dolazi do narudžbi veće veće količine implantata i kirurzi i medicinske sestre i svo zdravstveno i nezdravstveno osoblje je spremno odraditi više i bolje da bi skratili liste čekanja. Pema tome dolazi do zaokreta u sustavu zdravstva. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepo gospođo potpredsjednice Sabora. Uvaženi ministre, najprije moramo jasno reći da za razliku od nekih sustava kao što je to u Velikoj Britaniji Hrvatska nema instituciju ministara u sjeni pa onda je ovo malo promašeno što ste vi rekli, dakle svatko od nas govori u svoje ime, zastupa svoje stavove osim ako to izrazito ne deklarira da govori u ime stranke. No, osvrnuo bih se na ono što ste vi spomenuli a što je ključni nedostatak ovog dokumenta a to je pitanje planiranja kadrova i pitanje financiranja. Pitanje planiranja kadrova je nešto što se ne može riješiti u godinu dana koliko zapravo vrijedi ovaj dokument jer on se donosi 2015. a predviđeno je da funkcionira do 2016. što je samo po sebi malo čudnovato jer takav dokument bi trebao vjerojatno vrijediti barem 5 godina. To bi bilo logično. Međutim, za planirati kadrove treba daleko više vremena a tome ovdje ni jedne jedine riječi. Mi smo svjedoci toga da svakoga dana iz Hrvatske odlazi 20 viših medicinskih sestara, dakle kojih mi nemamo ionako dovoljno. Da je otišlo po navodima iz medija 8 stotina liječnika, svakog dana odlaze liječnici i medicinske sestre kojih ionako nema dovoljno i to će nedostajati to će nedostajati za provesti bilo šta od toga, ne u godinu dana nego u sljedećih 5 godina. A ciklus da se proizvede jedan vrhunski stručnjak, liječnik, kao što i vi dobro znate i sestra nije niti godina dana, niti dvije pa čak niti 5 godina. Druga ključna priča koje ovdje uopće nema je nevjerojatni nesrazmjer između razvitka zdravstvene struke koji je uistinu na visokoj razini u Hrvatskoj i nedostatka financijskih sredstava, novaca nemate više, imate manje novaca. mislili možda i bili uvjereni da imate više novaca kada pogledate brojke shvatiti ćete da ove godine će biti manje novaca nego prošle godine i sve posljedice koje iz toga proističu. Hvala lijepa. Odgovor na repliku ministar Siniša Varga. **Varga, Siniša (SDP)** Evo ja se zahvaljujem, dvojako. Dakle kada govorimo o kadrovima ja mislim treći ili četvrti put ponavljamo radi se na nacionalnom planu razvoja i kadrova u sustavu zdravstva. Problem odlaska u inozemstvo je percipiran problem od prvog dana pristupanja, pregovorima za ulazak Republike Hrvatske u sastav Europske unije. Migracija i sloboda migracija radno aktivnog stanovništva je sloboda, jedna od temeljnih sloboda Europske unije. Ja sam bio imenovan 2006. godine kao član radne skupine za pregovore i konkretno za radnu skupinu 3 kojoj je sloboda pružanja usluga i prava nastana. Prema tome, konkretno smo pregovarali tamo o načinu, na koji način imamo međusobno priznavanje i kvalifikacija i sve ono što proizlazi iz uredbi i direktiva Europske unije koje nas obvezuju za slobodu migraciju stanovništva. Na nama je, svima nama, da napravimo milje da ljudi ne osjećaju potrebu za odlazak u inozemstvo. Sa ovakvim nacionalnim planom uvodimo red, rad i disciplinu u hrvatski zdravstveni sustav, a to je onaj koji naši radnici, koji imaju težnju i želju ići u inozemstvo, teže prema takvim sustavima. Dakle mi želimo kreirati u Hrvatskoj isti onaj milje i iste one uvjete rada kakve imaju vani. Plaće u Republici Hrvatskoj kada se usporedi sa standardima života i troškovima života u zemlje di se oni sele nisu toliko drastično različite. Trošak života je u Republici Hrvatskoj nešto manji. Prema tome, na nama je da se osjeti boljitak po pitanju organizacije i da se osjeti drugačiji pristup vrednovanja kadrova i napredovanja u struci kako bi ubili tu težnju i znatiželju za želje u inozemstvu. Vjerujem da smo na dobrom putu i vjerujem da vi nama ćete isto pružati vašu podršku u tome. Hvala lijepo.

Hrvatska ima i oni ljudi koji nisu upoznali društva u kojima ne postoji javno zdravstveni sustav teško da će razumjeti zašto stalno ponavljam da pitanje očuvanja javnog zdravstva je od posebnog interesa u Republici Hrvatskoj. Kao svugdje pa tako i u Hrvatskoj postoje i postojat će nasrtaji na javno zdravstveni sustav, bilo kroz zahtjeve za privatizaciju ili druge oblike. Primjer kojim je Hrvatska dokazala da je ne razumije sve segmente značaja javno zdravstvenog sustava i javnog zdravstva je i primjer ponašanje vlasti oko Imunološkog zavoda jer se to tretira isključivo kao gospodarsko pitanje, a ne i javno zdravstveno pitanje. Meni je žao što ministar zdravstva se po toj temi nikad nije oglasio, da se radi o proizvodnji cipela, a ne nečega što se proizvodi iz sirovine u Hrvatskoj za javno zdravstvo u Republici Hrvatskoj. Drugo što mi je žao što prije rasprave o ovom dokumentu ministar zdravstva nije omogućio da raspravljamo o prijedlogu zaključaka kluba Hrvatskih laburista o učincima Zakona o sanaciji ustanova, onaj poseban zakon kojega smo donijeli da bi sanirali zdravstvene ustanove. Meni je žao ministre što prije toga o tome nismo raspravljali jer da jesmo možda neke tvrdnje, dileme ili strahove ne bi izražavali kod ovog dokumenta, ali iz odgovora na zastupničko pitanje koje ste mi dali 2013. i 2014. uspjelo se sanirati 3 milijarde 257 milijuna kuna dugova iz ranijih godina '13., '14., '12., '11. S 30.10. prošle godine ostalo je još milijardu 531 milijun kuna nesaniranih. Od toga, dakle od milijardu i pol milijarda i 52 otpada na kliničke bolničke centre i kliničke bolnice. Iz strukture saniranog vidljivo je da su KBC-i imali milijardu 345 sanacija, županijske bolnice milijardu 200, specijalne bolnice 45 i čak i dva doma zdravlja su uspjela ući u gubitak: Gospić i Petrinja. Kako su to uspjeli nikad nije bilo naprosto jasno. I to je vidite kad preskačemo redoslijed odlučivanja o zdravstvenom sustavu pa sad raspravljamo o planu, a ne znamo efekte onoga što je bilo ovdje napravljeno. Čuo sam i pitanje zašto troškovi zdravstva u Hrvatskoj rastu. Nek' mi netko objasni, reče jedan pa čak i vaš kolega iz Vlade. Produljenje životne dobi, starenje stanovništva, razvoj dijagnostike kako opreme, tako dijagnostičkih postupaka, povećanje broja kroničnih bolesti, izuzetno razvoj terapije i terapijskih postupaka, ali i farmaceutska industrija koja u velikoj mjeri utječe najčešće negativno na povećanje troškova zdravstvenog zdravstvenog sustava i troškovi zdravstva će i dalje rasti. Ministre, smanjenjem sredstava nikad se neće uspjeti čuvati javno zdravstveni sustav jer će zdravstveni sustav bit sve skuplji, sve skuplji i sve skuplji, a nikad jeftiniji i to su činjenice. Problem Hrvatske je što Hrvatska nije razvila zdravstveni menadžment, upravljanje zdravstvenim sustavom i ustanovama, i sustavom i ustanovama i time se ozbiljno nikad nismo bavili. Javno zdravstvo po našem sudu jedino je jamstvo da zdravlje ne bude privilegija samo bogatih nego svih građana ove zemlje i u tom kontekstu s tim počecima sam proučavao ovaj dokumenat. Nacionalni plan razvoja 2014.-2016. Ministre molim vas dajte amandman da je to 2015.-2016. Pa ne možemo u veljači 2015. usvajati dokumenat koji se odnosi na 2014., neozbiljno je to, smijat će nam se ljudi. To ste morali promijeniti u studenom kad ste dokumenat slali u Sabor, ali možete i sad to učiniti. Zamislite si povijest, u veljači 2015. su usvojili dokumenat razvoja zdravstvenih ustanova 2014.-2016. Drugo, u zadnjoj godini mandata da li je dobro da ministar zdravlja u zadnjoj godini mandata ovakav dokument Parlamentu predlaže. Vaš prethodnik je imao drugačiju viziju u svojem masterplanu, dakle isto u sastavu Vlade dva različita pristupa. Ovaj dokumenat bi trebao biti dugoročniji od toga. Zato ubuduće takvi dokumenti na početku mandata. Sljedeće pitanje koje mi se nametnulo da li ovaj dokumenat treba uopće raspravljati i usvajati Sabor? Ja mislim da ne. Ja mislim da ne. On je provediv po ostvarenju jednog jedinog uvjeta. Sve bolnice u Hrvatskoj su državno vlasništvo, onda da a to ću kasnije dokazati i citiranjem dijelova ovog dokumenta. Ne možete ovaj dokumenat provesti ako ne ukinete lažnu decentralizaciju bolnica koje su tobože u županijskom vlasništvu. Drugo, neprovediv je ili ne možemo ili ne trebamo o njemu raspravljati, jer o novcu gotovo da prozborili niste u njegovoj realizaciji. Nema ništa o odgovornosti zdravstvenih ustanova za pogreške koje se događaju, a mi smo rijetka država u Europi koja formalno se ponaša kao da pogreške u zdravstvenom sustavu i liječničkih pogrešaka nema. To je siva zona. Sigurnost pacijenata i pružanje bolje zdravstvene zaštite kako tvrdite je direktno vezano na ovu temu. Hrvatskoj nema pogrešaka liječenja. Tako ispada iz prakse i rasprave o tome. Za izradu ovog dokumenta plaćeni su ino konzultanti i ono prije. Da li će i za provedbu trebati inozemni konzultanti da nas uče kako ga provesti? Na žalost moram reći da ste uzeli posrednike i konzultante za uvođenje jedinstvenog osiguravajućeg sustava za bolničke ustanove.

Ja bih ovaj dokumenat pravim nazivom nazvao ovako – fleksibilni plan funkcionalne suradnje bolnica, riječ fleksibilno i funkcionalno otprilike svaka deseta riječ koja se u ovom dokumentu koristi i vaš je koncept ja ga prihvaćam da se ide na fleksibilno spajanje ili suradnju zdravstvenih ustanova. Ali onda to tako i nazovimo fleksibilni plan suradnje bolničkih ustanova. I drugi razlog zašto ga do kraja ne mogu pohvalit, podržat i reći da je trebao biti u Saboru sve operativno, sadržajno i bitno zapravo će biti u nacionalnom registru pružatelja zdravstvenih ustanova naročito kriteriji za sklapanje ugovora od broja postelja pa nadalje. A taj dokumenat neće biti ovdje u Saboru. Dakle, tek tada će se vidjeti punina sadržaja ciljeva i svrha koje se žele postići ovim dokumentom. Četiri regije, središnja i sjeverna, ne sjeveroistočna regija ministre, istočna, južna i zapadna. I sad je kaže cilj povezivanje KBC-a, Kliničkih bolničkih centara, kliničkih bolnica kao krovnih institucija regija sa bolnicama druge, treće i četvrte razine. U čemu je do sad bio problem? Tko je opstruirao to funkcionalno povezivanje i suradnje bolnice treće i četvrte razine ili nacionalna razina? Gdje lomimo koplja? Nisam našao odgovor. Gdje su otpori zbog kojih ovaj dokumenat treba da do toga dođe. Prva je razina, prva kategorija nacionalne bolnice, KBC, kliničke bolnice, kliničke ustanove dvije tri. Druga kategorija županijske bolnice regionalne razine i i to Sv. Duh, Slavonski Brod, Zadar, Dubrovnik, Pula, Varaždin, a sve ostale županijske bolnice treća kategorija bolnica. I četvrta kategorija su lokalne bolnice. I sada sam vam rekao da ovo ne možete provesti bez podržavljenja bolnica, strana 30. provedba nacionalnog programa, citiram: "Tko provodi nacionalni program? Uprave bolnica, Ministarstvo zdravlja, HZZO i ostale zainteresirane strane poput stručnih društava, udruga, udruga procjenitelja strukovnih komora." Gdje su županije kao osnivači, vlasnici bolnica? Oni su izuzeti iz provedbe ovog nacionalnog programa. Dakle, ovdje fali dopunite županijske bolnice će se podržaviti i ukidamo lažnu decentralizaciju kod bolničkog sustava. Ona je lažna po tome jer kvotu novaca određuje HZZO, država. Košaricu prava HZZO kroz pravilnike, materijalne rashode za zaposlene …/Govornik se ne a županija je tobože morala upravljati županijskim bolnicama i bila kriva za njihove gubitke. Prekinimo tu agoniju. Onda ovaj dokumenat ima smisla jer će se znati da država stoji i u provedbi i u upravljanju. Moram još samo na jednu bitnu stvar zbog vremena. Ciljevi i mjere nacionalnog plana, poglavlje kojim će se mjerama on ostvariti. Citiram: "Smanjenje akutnih stacionarnih kapaciteta, povećanje kapaciteta i broja usluga dnevne bolnice, integriranje i opremanje hitnih bolničkih prijema i ustrojenih jedinica, povećanje kapaciteta za produljeno i dugotrajno liječenje, povećanje kapaciteta za palijativno liječenje, hospiciji." Jel' tako ministre? Povećanje kapaciteta za hospicij? Koliko hospicija imamo? Koliko kapaciteta u hospicijima povećanje, povećanje, integriranje zahtijeva novac. U proračunu za 2015. za provedbu ovih mjera koliko je novaca osigurano? Nisam našao stavku. Možda sam eto nespretan, pa nisam našao. Imate prilike ministre za dvije i petnaestu i projekcije za dvije i šesnaestu samo za ove dijelove koje sam pročitao mjera koliko je novaca osigurano. Ja nisam našao. Ali pozdravljam te mjere. One su očito nužne i potrebne. E sada, da li ćemo samom činjenicom da sve što je profitabilnije, a doći ćemo i do toga selimo u KBC i KB, a ne i bolnice druge i treće razine e tu sad počinje dilema, a dok ne vidimo operativne provedbe dokumenti mogu vam reći da ste u pravu. Zašto? 2 druge mjere, unapređenje sustava bolničkog financiranja na način da cijena zdravstvenih usluga održava realnu cijenu usluga. Dakle, dolazimo do sustava kada će se cijena usluge utvrditi jedinstveno. I drugo, plaćanje bolnicama ne putem definiranih limita, hvala Bože! Koliko? 1996., 1.07. je ovaj nesretni sustav limita uveden, odmah poslije rata. Sad smo u 2015. i konačno je netko došao pameti da sustav financiranja bolnica mjesečnim limitima podvala, krađa novaca, smanjenje prava bolesnika osiguranika i uništavanje često kvalitetnih liječnika koji su odlazili jer nisu mogli funkcionirati u takvom sustavu. Međutim, ministre isključivo po ispostavljenom računu za izvršeno ugovorenu uslugu. I tu sad počinje, ugovorena usluga po bolnicama. Po kojim kriterijima? Onakvim kak je bilo prije u HZZO-u ja tebi, ti meni, daj to je naše? Kriterij ugovaranja tih usluga, kategorizacija bolnica i cilj odnosno problem koji se tu javlja. Što je više usluga po unaprijed poznatoj cijeni bolnica će imati više novaca jel tako? A s druge strane ako su cijene realne, ako će cijene biti nerealne imat će više gubitaka a ne više prihoda, a s druge strane sada dolazimo do toga što ovdje nema upravo ta kategorizacija koja će bolnica što moći ugovoriti da bi vidjeli da li je ona u tom dijelu profitabilna. I zato pridružujem se prijedlogu kolege Milinovića, rijetko se slažem s njim, ovaj put se slažem, tjedan dana time outa da ovdje mi ne pišemo amandmane i ne šaljemo svoje amandmane jer ćemo sigurno negdje pogriješiti i pokvariti, pokušajte popravke koje ste čuli napraviti jer želite potporu sviju. To je jedini način. Hvala.

u svom ste izlaganju spomenuli između ostaloga da je ovaj sustav decentralizacije zdravstva kroz županijske bolnice takozvane farsa i ja se potpuno slažem s vama, to je lakrdija. To je lakrdija jer je potpuno jasno da što kažu u Dalmaciji pani … /Govornik se ne razumije./… imaju u svojim rukama državne institucije i da onaj tko određuje i paket i doznačava sredstva, osigurava sredstva treba i voditi računa o tim bolnicama. To je samo jedna od lažnih funkcija koje županije imaju, koje su po mom osobnom mišljenju pomalo postale arhaične i vrijeme je za njihovu promjenu. Međutim, kazali ste na početku izlaganja i nešto što mi je privuklo pozornost, a tiče se vaših razmišljanja o Imunološkom zavodu. Slažem se s vašim konstatacijama ali meni a vjerujem i vama i široj hrvatskoj javnosti bilo bi puno interesantnije čuti što o poziciji i ulozi Imunološkog zavoda u hrvatskom zdravstvu misli gospodin ministar. Naime, gospodin ministar Varga je u ovom trenutku najodgovornija politička osoba za pouzdanost zdravstvenog sustava, sustava zdravstvene zaštite građana, za održavanje razine zdravstvene usluge i bilo bi interesantno čuti njegovo izričito mišljenje da li je za njega prihvatljivo da ostanemo bez Imunološkog zavoda i proizvodnje onoga što Imunološki zavod proizvodi ili ne? Da li je za njega prihvatljivo da se u budućnosti oslanjamo na uvoz onog što Imunološki zavod proizvodi ili ne? A ako je suglasan s takvom situacijom da to argumentira. A ako smatra da Imunološki zavod moramo moramo spasiti što on kao ministar zdravstva kani poduzeti da se ta institucija sačuva zbog nacionalnih interesa i sigurnosti zdravlja građana ove zemlje. Hvala lijepo.

čitajući ovaj dokument da bi se on u tom kontekstu proveo trebat će mijenjati niz zakona koji reguliraju ovlasti regionalne samouprave prema bolnicama, odnosno zdravstvenom sustavu pa i zdravstvenih zakona jer je očito intencija da i županijske bolnice postanu državne. Odnosno, ako ovo želimo provesti onda doista treba prekinuti ovu lažnu decentralizaciju. Stavove oko Imunološkog zavoda od ministra nikako da čujemo, možda je eto danas prilika pa će i ministar gospodarstva i CERP koji se svim tim bavi u zadnje vrijeme i ide sve k vragu koliko vidim, mu pomoći u tom razmišljanju. Ali, zbog vremena nisam stigao kad sam spominjao novac i Proračun za 2015. U ciljevima i načinima provedbe ovih mjera piše i da bi za osiguranje novaca trebalo vidjeti iskorištavanje mogućnosti sufinanciranje provedbi nacionalnog plana i strukturnih fondova EU. Zanima me da li je dosad pripremljen ili apliciran barem jedan jedini projekt za ovakvu vrst namjena pojedine zdravstvene ustanove u RH ili je ili je barem u pripremi, završnoj fazi pripreme, da bi za provedbu mogli koristiti i strukturne fondove EU? replika. **Jovanović, Željko (SDP)** Hvala kolegice. Pa kolega Lesar postavili ste jedno pitanje, a moram vas ispraviti jer nije točno, tiče se upravljanja u zdravstvu. Dakle, Hrvatska ima vrlo dobro uspostavljen sustav edukacije zdravstvenih menadžera i na dodiplomskoj razini i na postdiplomskoj razini to je toliko kvalitetan studij na Sveučilištu u Zagrebu da na njemu studiraju i brojni studenti izvan Hrvatske i u Rijeci također. Što se tiče troškova u zdravstvu, spomenuli ste farmakoterapiju, mislim da treba još jedanput razbiti mit o troškovima farmakoterapije to se uči i na tom studiju upravljanja u zdravstvu. Dakle, ne gleda se samo cijena lijeka i troška nego se gleda što to liječenje donosi. Primjena svakog lijeka u optimalnoj dozi, optimalnom trajanju znači brži izlazak iz bolnice, brži povratak na posao i dugoročna farmakoterapija i kvalitetna farmakoterapija znači zapravo uštedu u sustavu. I treće što ste postavili pitanje da li je ovo trebalo biti u Saboru? Da trebalo je biti, ovo je dokument koji upravo odgovara onome što ovaj Sabor mora raspravljati. Ali upravo zbog toga je došlo do promjene u odnosu na master plan. Maste plan tako da ga razlikujemo o nacionalnog ima dvije ključne mane. Prva mana je bila metodološka, dakle on nije uopće uzeo u obzir epidemiološke karakteristike pojedinih dijelova Hrvatske i onda na osnovu tih epidemioloških karakteristika odredio smjer razvoja zdravstva. I drugi dio je bio problematičan što je sve temeljio na broju kreveta, na broju postelja. E da je to u nacionalnom planu onda bi zapravo to bila kočnica jer bi Sabor svaki puta morao raspravljati o tome. Zbog toga je i došlo do ovih izmjena koje omogućuje da Sabor donese strateški dokument, a da provedbeni dokumenti budu odgovornosti Ministarstva zdravlja. laburisti - Stranka rada)** Uvaženi kolega Jovanović, prvo pitanje ne može biti netočno. Rekli ste mi da sam postavio netočno pitanje. Netočan može biti odgovor, pitanje ne. Ja znam da se u Hrvatskoj školuje dio ljudi za zdravstveni menadžment. Ko upravlja ustanovama, zdravstvenim ustanovama u Hrvatskoj? Ovi sanacijski upravitelji koje je ministar postavio jedan i drugi, ko je od njih završio zdravstveni menadžment? Ja recimo znam da sanacijski upravitelj bolnice u Čakovcu nije završio zdravstveni menadžment, u to sam uvjeren. A ako jesu, a smijenjeni su tri u KBC-ima i nekoliko drugih bolnica, onda mora da su ili kupili ispite, ili su bili jako loši učenici ili studenti. I treće, zašto sam postavio dvojbu da li je ovaj dokumenat morao usvajati Sabor. Obrazložio sam svoju dvojbu. Zato što će suština toga biti vidljivo kroz onaj nacionalni registar pružanja zdravstvenih ustanova, jer se tamo utvrđuju standardi i kriteriji da bi neka ustanova mogla sklopiti ugovor, a on neće biti predmet rasprave usvajanja u Saboru. I zbog toga sam smatrao da ovaj dokumenat kad i bude usvojen u Saboru u operativnom smislu jako malo vrijedi jer u sebi ne odgovara na najveći broj pitanja kada je u pitanju, dakle kada se radi o konkretnim provedbenim mehanizmima. To su bili razlozi za dvojbu, stav, mišljenje. Tatjana (SDP)** Hvala lijepo gospođo potpredsjednice. Pa kolega Lesar, iz vašeg izlaganja mislim da se može zapravo reći da ste priznali da ipak je napravljen jedan zaokret u sustavu zdravstva tim više što ste na kraju rekli, izjavili ste zapravo da bi amandmanima pogriješili, odnosno pokvarili ovaj prijedlog koji je pred nama. Također ste spominjali, spominjali ste učinke Zakona o sanaciji ustanova odnosno da ne znate u biti što se događa na terenu. Upravo zbog toga sam se javila da vam kažem zapravo koji je rezultat sanacije Opće bolnice Dubrovnik. Ja se slažem da dug Opće bolnice Dubrovnik i drugih bolnica da se ne može reći da je to zapravo dug osnivača kao što je zapravo mišljenje je to i uprave. Zašto? Zato što kad pogledate više od 90% troškova odnosi se na plaće, lijekove, medicinski materijal međutim to se određuje negdje, državna tijela su nadležna za to, osnivači su krivi u slučaju ako dobro ne gospodare što se pokazalo iz revizije. Kad pogledate iz revizije 2011. godine u našoj dubrovačkoj bolnici imali smo primjere zapošljavanja koja nisu bila u skladu sa ministarstvom, imali smo primjere loš javne nabave koja zapravo nije zakonski provedene, isto tako obračune plaća, prekovremenih itd. Prema tome, zbog toga je i revizija davala uvjetovano mišljenje. Danas je bilo rečeno da se nisu smjenjivali ravnatelji tada, trebalo je možda smijeniti da se bolje gospodari, da ne bi došlo do problema, odnosno do nagomilavanja duga itd. Sanacijom odnosno Zakonom o sanaciji došlo je zapravo do racionalizacije. Ja ću vam samo nabrojati primjer u dubrovačkoj bolnici što smo sada dobili s tim da sanacijski ravnatelj nije obojen stranački. Hvala lijepa. Da rekao sam da bi mi iz oporbe amandmanima nešto pokvarili aludirajući na to da sve amandmane Vlada ili većinu odbija uz tvrdnju da nisu dobri. Pa ispada da oporba sve kvari u Parlamentu. A što se tiče odgovornosti osnivača i što su oni krivi kad su bolnice u pitanju, dva puta do sada prije dvije i prije četiri godine, a ministar ako ćete ga pratiti reagirati na ovo, iznio sam slijedeći podatak "Županijska bolnica Čakovec broji BO dana, sad se to zove broj PT, BB dana, broj dana ležanja pacijenta u bolnici u prosjeku 6,3, broj kreveta na tisuću stanovnika 2,9, iskorištenost kreveta 80%, obrada grevitirajućih pacijenata 84%, dnevna bolnica 28 kreveta, struktura kadra zdravstvenog osoblja 76%." Pogledajte kriterije i podatke iz ovog dokumenta. To su sada uvedeni standardi i kriteriji čak kod nekih i ciljevi koje bi željeli dostići iz korištenost kreveta 80%. I znate što se s tom Bolnicom Čakovec događalo do sad? Imala je jedan od najmanjih proračuna odnosno mjesečnih limita koji je bio cijelo vrijeme smanjivan i stalno je bila kažnjavana zato što je sada po prvi put napisane nekakve standarde i ciljeve dostizala već ranijih godina, a nitko to nije želio slušati. od nekih od ovih kriterija i elemenata mnoge bolnice su u Hrvatskoj trebale imati upola manje mjesečne limite, ali je bila kažnjavanja čakovečka bolnica i svi vi kažete osnivač je odgovoran. Ajte molim vas, odite upravljati jednom takvom bolnicom pa ćete vidjeti kada vam drugi kroje financijsku sudbinu, a imate sve standarde. Dujomir Marasović, replika. riječ na različite načine i da je glavni problem hrvatskih bolnica menadžment. sanacija je riječ zloupotrebljena od Ministarstva zdravlja da bi se opravdala sječa prethodnih kadrova u svim hrvatskim bolnicama. I ja predlažem da mi prestanemo sami sebe zavaravati, sanacijom i sanacijskim upraviteljem. Ako je jedan zid za pasti onda kažemo da treba sanirati taj zid, kupite beton, kamen,željezo, statičari izračunaju i sanira se zid i on traje sljedećih 200 godina, gotova sanacija. Ako je on pao nakon toga mora odgovarati onaj tko je pravio projekt i tko je financirao. A sanacija je pala, dokaz imamo da je ministar promijenio te sanacijske upravitelje, smijenio. Prema tome imamo i dokaz. Ali pustimo to. To je sječa kadrova iz prethodnog razloga, što je glupo. Ako su bili neki dobri kadrovi, pa ne možete vi stvoriti nijednog ravnatelja i dajte mu školu menadžmenta ili bilo čega u jednoj bolnici kao što je recimo splitska, 3,5 djelatnika, to je država u državi, grad u gradu. Ima od nekvalificiranih ljudi do akademika i sve struke, svi mogući interesi, to je jedna ozbiljna stvar, prekomplicirana. I ne možete ni tim menadžmentom stvoriti preko noći dobrog ravnatelja, to su obični ljudi itd. ali nemam vremena u roku od dvije minute. Hoću reći, treba iz garniture u garnituru ići u profilaciju dobrih kadrova i nova garnitura da ne smjenjuje kadrove koji su se iskazali kao dobri nego ih podržati i tako ćemo doći tokom vremena do dobre uprave. A ovo što će sada recimo evo ministar kaže u splitsku bolnicu, dovest će jednog gradonačelnik Splita koji je u minusu dužniji je od Grčke grad Split.

Hvala lijepo. Kolega Lesar, rekli ste da troškovi rastu i rast će i dalje. Prije 10 godina niste mogli zamisliti kada uđete u bolnicu da ćete ići na ne znam na magnet ili na CT. Sada ne možete zamisliti da izađete iz bolnice, a da to ne napravite ili upala grla, dakle i mi tu snosimo kao liječnici odgovornost, upala grla to obično ako već hoćeš nešto napraviti leukociti i diferencijalnu krvnu sliku. No međutim gotovo svi liječnici leukociti, diferencijalnu krvnu, ma izvadi i željezo, ma daj da vidimo i bakar, da da vidimo alkalnu, daj gama GT sve napraviš, uzalud bačen novac. Dokument ovaj koji ste govorili da je povučen, on je povučen iz još jednog razloga što ste rekli da on iziskuje dvije milijarde novih kuna. upravo to, upravo to, ovaj dokument ako ćemo smanjiti stopu akutnog liječenja za 10%, smanjiti broj dana liječenja, povećati dnevnu kirurgiju zahtjeva ulaganje u opremu u kadar i u prostor. A prošle godine 350 milijuna kuna je smanjeno kapitalnih investicija u zdravstvu na proračun na koji sadašnji ministar nije imao utjecaj. Što se tiče limita, tu niste u pravu, limiti su ostali. I danas bolnice posluju sa limitima, sve bolnice danas u Hrvatskoj dobivaju limite i kroz izdvajanja HZZO-a iz riznice će im nešto limiti biti povećani i to je dobro. Samo što neće broj bo dana imati utjecaj na fakturu nego na dijagnostičko-terapijski postupak. E sada tu je problem, referentne cijene, koliko to košta, koliko košta tonzilektomija kod nas? 300 eura u Estoniji, 400, a u Sloveniji 600. Ajmo naći referentnu cijenu, neka nam to bude Slovenija i Estonija dakle tonzilektomija će kod nas koštati 500 eura, kao što uzimamo referentne cijene i za lijekove. Na taj način određujemo i cijenu lijekova, na taj način možemo određivati cijenu dijagnostičko-terapijskog postupka. **Zgrebec, Dragica Točno, dobro je i meni je drago da se vi sa mnom slažete da će u budućnosti troškovi zdravstvenog sustava dakle dijagnostike i liječenja samo rasti. To je zbog te tehnološke ubrzanog razvijanja koje se i kod dijagnostičkih uređaja, opreme, novih standarda i zahtjeva za uređenje prostora, novih propisa koji su tu i to zbog toga ne može biti jeftinije. Dakle rasti će troškovi i po osiguraniku i po stanovniku i ukupnoj masi sredstava koje će za javno zdravstvo trebati osiguravati. usluge puta cijena jednako prihod ustanove, zato sam to i naglasio taj dio, to je ključno pitanje referentne cijene, dakle po kojoj cijeni će se te usluge ugovarati. Ako tu dođe do toga da ta cijena odgovara i pokriva i trošak, ali i omogućava da sama ustanova ulaže u svoj ako ništa drugo kadrove svoje, osposobljavanje kadrova, već smo nešto napravili. Sa umjetnim pritiskom na niske cijene koje će se uvesti kao sustav ugovaranja i plaćanja ući ćemo u nove gubitke i ništa drugo. Ministar Siniša Varga u ime predlagatelja. **Varga, poštovane zastupnice i zastupnici. Evo zahvaljujem na izlaganju od zastupnika Lesara. Ja ću prvo obzirom da je tu apostrofiran imunološki pa da to maknemo sa dnevnog reda. Ja kao ravnatelj Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje sam zatekao na svom stolu u portfelji da vlasnik, odnosno Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje vlasnik 44% imunološkog zavoda kao manjinski ali ne apsolutni ali većinskih vlasnik zavoda. Zakonom o upravljanju državnom imovinom upravljačka prava na tim dionicama su prenesena na Državnu upravu za upravljanje državnom imovinom i time Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje se našao u situaciji s jedne strane da ima člana nadzornog odbora a nema načina upravljanja nad samom institucijom. Radi se o mjerama u kriznim godinama kada se pokušala konsolidirati država i istovremeno smo došli do saznanja da se planira da se planira privatizacija. Naime, upozoren sam više puta tada i držim se tog upozorenja dan danas da se radi o dioničkom društvu koje kotirana zagrebačkoj burzi. I rasprave vezane za udjele, prodaje, privatizaciju itd. je jako ograničen način razgovora. I da bi mogle biti određene konsekvence o nesmotrenim razgovorima obzirom da se radi i o privatnim imovinama, mora se znati da postoji 26% malih dioničara samoga zavoda. Prema tome svaki razgovori i svaka izjava utječe na samu cijenu dionice i to držao sam se restrikcije u javnosti. u pozadini su vrlo uski razgovori prvenstveno sa Ministarstvom gospodarstva kao tijelo državne uprave neposredno zaduženo za postupak rješavanja pitanja imunološkog zavoda, isto tako i da DUDI-jem i sa CERP-om i svim ostalim agencijama koji su involvirani. došli smo do zajedničkog zaključka da se neće dolaziti do privatizacije svih 74% u državnom vlasništvu već će država se zadržati 25%+1 dionica i na taj način zadržati kontrolni paket nad samom I u tijeku je sad postupak dubinskog snimanja od strana ponuditelja i vrlo uskoro će, završi postupak gdje će se otkupljivati otprilike 50 i nešto samoga portfelja, dionica u državnom portfelju. HZZO će zadržati kao van proračunski fond 25%+1 dionicu. Dogovaramo modalitet da može aktivno upravljati sa svojim dionicama i na taj način je hrvatski zdravstveni sustav očuvao svoj placet po pitanju regulacije cijena, samodostatnosti i kompletna proizvodnja kakva je ona bila do sada, to znači sve vezano za plazmaferezu, sve vezano za biološka cjepiva koja su razvijana i dugo godina u Republici Hrvatskoj i izvozni proizvod garantira inozemni odnosno ili domaći ili strani investitor da se može daleko proširiti proizvodni pogon i napraviti imunološki zavod onim svjetskim globalnim igračem kakvo je mjesto koje zaslužuje. Što se tiče samih dugovanja govoreno je više puta da je plan sanacije prvi i osnovno nekonsolidiran je dug zdravstva sa 31.12.2011. bio 7,6 milijardi kuna, to je konsolidirano dugovi unutar ustanova međusobno na 5,6 milijardi i Zakon o sanaciji prvenstveno je imao funkciju za sanaciju tih starih dugovanja dakle paralelno se odvijao funkcioniranje zdravstvenog sustava, paralelno se odvijalo plaćanje i dugovi prema veledrogerijama kroz 3 godine i sa 31.12.2014. godine sav dug prema iz tog proteklog razdoblja kako je u zakonu definirano je potpuno plaćen od strane Ministarstva financija kroz državni proračun. Po pitanju upravljanja, evo ja sam isto završio taj postdiplomski studij upravljanja, ja smatram da je izrazito koristan i zajedno da HZZO-om i sa još drugim tijelima u zdravstvenom sustavu radimo na sustavnoj edukaciji svih aktera u zdravstvenom sustavu ne samo ravnatelja nego šefova odjela, odsjeka, klinika, svi moraju znati minimalne osnove za upravljanje zdravstvenim sustavom a ne samo u konačnici ću i dalje, još jedanput naglasiti da vjerujem u solidarni i javni zdravstveni sustav, tri baze solidarnosti na kojima inzistiramo i cijenimo a to su solidarnost zdravih sa bolesnima, solidarnost bogatih sa siromašnima i solidarnost mladih sa starima. Prema tome to su tri stupa solidarnosti na kojima baziramo hrvatski zdravstveni sustav i na tome ću i dalje inzistirati. Hvala lijepo. **Zgrebec, Dragica Pa gledajte ovo kada ste spomenuli dugove u zdravstvu pa i kolega Lesar je govorio dakle što više radiš da li to znači da ćeš imati više. Nažalost još uvijek to ne znači. Jer što je ministar Ostojić napravio kada je smanjio drastično proračune bolnica. Smanjujući jednu uslugu. Znači karikiram, vi ste morali napraviti tri operacije da bi zaradili ajmo reći 10 tisuća kuna, kada su smanjene usluge onda ne morate napraviti tri nego 6. Što onda radite? Povećavate drug. A s druge strane vi ste sada povećali određene cijene usluga u zdravstvu za 10-ak, 20%. Jasno mi je zašto, zato jer ste povećali limite bolnica jer ne bi mogli isfakturirati sve. Ali mi te cijene, pa i ja sam to radio, dakle ne prozivam i ja sam to radio da bih uspio plus i minus na kraju biti nula. Ali mi moramo doći do referentnih cijena. Ja opet ću ponoviti. Carski rez u Hrvatskoj košta 800 eura, u Sloveniji 2000 eura, u Estoniji 1000 eura. Što je prava cijena carskog reza? Ja ne znam. Možda je stvarno ovih 800, možda je ovo nerealno u Njemačkoj 2500. Pa kada pravimo referentne cijene za lijekove, imamo referentne zemlje, probajmo i to napraviti. Jer što će se vama desiti? Evo ja vam garantiram ovdje, one bolnice koje vam prefakturiraju nećete im to platiti. To je ovo, ako više radiš stvoriti ćeš više dugova a plaćeno ti neće biti. I to je onaj problem u zdravstvu, to je i moj problem bio, ja sam to mislio rješavati ali smijeniše nas pa nisam uspio. I što se tiče ovih porasta dugova, zapravo troškova u zdravstvu, to ima veze i osiguranje bolnica i liječnika. Vidim da na tome nešto pokušavate raditi i dok liječnik iz zdravstvene ustanove nema određenu i pravnu zaštitu troškovi će rasti, nepotrebno liječenje u zdravstvenom sustavu. Ministar Siniša Varga, odgovor na repliku. **Varga, Siniša (SDP)** Ja se zahvaljujem. Radi se o opet i o kompleksnom pitanju vezano za vrednovanje same cijene zdravstvene usluge. Može se krenuti od cjepkanja i do mikro strukture i brojanja koliko tupfera, koliko ugradbenog materijala, koliko lijekova, koliko minutaže, sestre, doktori pa i računovodstva i plaće ravnatelja bolnice i sve što ulazi u cijenu jedne pojedinačne zdravstvene usluge. Može se ići na postupak referirane cijene. Idemo evolutivnim postupkom i imamo našu povijest naših cijena na koje su i uprave i doktori naviknuti. Oni jesu nešto manji nego što je u inozemstvu i uvijek radimo u srazmjeru sa raspoloživom količinom novca i sad to adresiramo sa dvije strane. Jednu stvar je kontinuirano tražimo način da hrvatskom zdravstvenom sustavu, radimo na povećanju obima kliničkih ispitivanja u Republici Hrvatskoj kao izrazito jaki financijski uvozni proizvod jer je to gotovo sve uvozni i inozemni novac koji dolazi u Republici Hrvatskoj. Ciljana vrijednost je na godišnjoj razini doseći 10% bolničkih proračuna da se pune iz kliničkih ispitivanja. A sa druge strane imamo novu upravu, Ministarstvo zdravlja za zdravstveni turizam odnosno za zdravstvene usluge u turizmu, da na taj način kroz pružanje turističkih usluga istovremeno pružimo i zdravstvene usluge i na taj način povećamo prihod bolnica i na taj način utječemo i na cijene zdravstvenih usluga. Ono što valja isto tako naglasit, da imamo novo ugovorno razdoblje. Osnove za ugovaranje su objavljene na web stranicama HZZO-a. Prva 4 mjeseca su još i više povećane cijene zdravstvenih usluga nego što su danas. Testiraju se te cijene, od 1.4. počinje prema punopravnom plaćanju po izvršenoj usluzi koja vjerujemo da će bit gotova do 31.12., međutim nikad u bolnici neće bit posve sve na razini plaćanja isključivo po usluzi jer postoje uvijek djelatnosti koje moraju postojati jel se oni radili ili ne. Hvala rada)** Gospodine ministre, osim HZZO-a čini mi se da u Imunološkom nešto malo su imali Zavod za javno zdravstvo i mirovinci. Dobro, ok. Rekli ste s obzirom da dionice kotiraju na burzi, da svojim izjavama niste željeli utjecat na cijene na tržištu. Ali vidite vraga, oduzimanje dozvole za rad Imunološkom zavodu je itekako utjecao na kotiranje cijena. Vi ste se čuvali da kroz izjave na to ne utječete, a druga grana vlasti je upravo u tom trenutku kad je trebalo odlučit što dalje odlučila oduzeti dozvole, dio dozvola Imunološkom zavodu. Nitko u ovoj državi neće povjerovat da se dogodilo to slučajno, strogo poštujući propise. I drugo, dobio sam prije par dana odgovor na moje pitanje zašto Imunološki nije na listi strateških investicijskih projekata, sam očekivao da će država Imunološki u javno zdravstvenom interesu to stavit na listu nacionalnih investicijskih strateški projekata sukladno zakonu. Što je u odgovoru pisalo zašto Imunološki nije na listi? U odgovoru mi piše zato što tadašnja uprava i vodstvo koje je bilo sve u jednoj stranci, iz jedne političke stranke, to nikad nikome nije predložilo ni tražilo. Koga smo to postavili, koga ste to postavljali da rukovode takvim zavodima? Kaj su oni kovači po zanimanju bili i šusteri da to nisu znali prepoznati, a vi ste se čak javnim izjavama bojali da utječe na cijenu. A ova dva druga segmenta koji utječu na sudbinu toga su radili sve ne samo da obore cijenu očito za nekog određenog kupca, ali tko je platio trošak toga? Vi ministre,

Činjenica je da HZZO kao kupac zdravstvenih usluga, HZZO čak niti ne kupuje lijekove direktno nego sve ide preko zdravstvenih ustanova. Imunološki zavod je privredni subjekt koji … kao dioničko društvo kotira na zagrebačkoj burzi, spada u gospodarsku granu proizvodnju lijekova i HZZO pa niti Ministarstvo zdravlja nema izravni utjecaj na njega, izuzev onog segmenta koji gleda na taj zavod kao domaći proizvođač i domaći dobavljač lijekova za potrebe hrvatskog zdravstvenog sustava. Zašto nije od strateške javnosti evo ja ću još danas pitati kakav je postupak i dati sugestiju upravi da apsolutno odmah pokrene postupak da se taj dio ispravi. Nastavljamo raspravu. U ime Kluba zastupnika HNS-a kolega Igor Kolman.

Kolega Lesar i kolega Milinović su me u nekim replikama maloprije podsjetili na jednu epizodu britanske humoristične serije, ne znam jel to bila Yes, minister ili Yes prime minister, ne mogu se sjetit točno u kojoj inkarnaciji te serije se to dogodilo u kojoj se radi o jednoj fenomenalnoj novoj bolnici u jednom londonskom kvartu koja je nova, izvrsna, čista, svi pokazatelji su joj savršeni. Ne stvara dugove, nema listi čekanja, apsolutno je savršena osim što ima jedan sitni problem s tom bolnicom, ona ne prima pacijente. Tako da naravno da kad razgovaramo o ovakvim velikim zahvatima slažem se da prva i osnovna stvar koju treba imati na umu je da smo sve stariji, da su troškovi liječenja s te strane veći i s druge strane su metode sofisticiranije i zaista u pravu su svi oni koji govore da troškovi liječenja mogu samo rasti, standardi koje dostižemo hvala bogu su sve viši ali oni isto tako koštaju neku količinu novaca i u tom smislu te financijske aspekte treba imati na umu. I kad se pokazatelji bilo koji analiziraju, postotci, kreveti, dani, noći, stolci, sve ono što je tu dio ovoga onda naravno treba prvo i osnovno imati ipak na umu pitanje jel' to sve skupa pacijentima skupa pacijentima služi i donosi dobro i da se figurativno izrazim primaju li te naše bolnice zaista pacijente ili samo radimo statistiku. Dakle, ono što nam sigurno treba su nova pravila igre zbog svih ovih elemenata koje sam naveo. I nama u HNS-u se ovaj plan čini kao dio tih velikih koraka koje ćemo morati u sustavu zdravstva raditi ako ga želimo održati na razini na kojoj ga imamo, a kamoli ako ga želimo unapređivati. Ovim planom uključene su bolnice svih razina osim specijalnih bolnica i lječilišta i to sve bolnice čiji su osnivači država ili jedince lokalne, regionalne samouprave. Važno je naglasiti da su tu uključene samo osnovne djelatnosti, razlaže se zašto i kako će se ovaj drugi dio dalje rješavati. I temelji se na ta dva već spominjana načela supsidijarnosti i funkcionalne integracije. A načelo supsidijarnosti ja ne bih puno elaborirao, jer ono se već i spominjalo u raspravi. Nemam tu što puno dodati, ali želim naglasiti da ono je zaista zaista ključno načelo, jer je ta ideja da se usluga ili posao obavlja na najnižoj razini mogućoj je zapravo temeljna ideja u cijelom tom sustavu zdravstva kakav želimo imati. Ako ja to dobro razumijem, dakle to zapravo znači da ne idem za svako kihanje ili svaki kašalj specijalistu na Rebro, nego da zaista onda negdje na nekoj razini koja to isto tako može obaviti se što više usluga obavlja i dobiva. Kod drugog načela funkcionalne integracije otvara se jedan potencijalni problem, da ako ona ne bude provedena onako kako smo je zamislili, tako kako smo je zamislili je podržavamo da imamo problem u najmanju ruku percipirane manje dostupnosti zdravstvene usluge, a s druge strane nedovoljno vidljive efekte integracije i povećanja kvalitete s druge strane. U tom smislu moram reći da će za ovu strategiju, ako si dozvolimo da to nazovemo strategijom biti isto tako važna komunikacijska strategija ove strategije, jer se nama već događalo u političkoj i upravnoj povijesti RH da su neke dobre i važne ideje propale zapravo ne zato jer su same po sebi sadržano i suštinski bile loše, nego zato jer su bile slabo ili nikako iskomunicirane i onda su otpori postali tako jaki da se više nije nije moglo dalje. Ali i autori su toga svjesni, jer na jednom mjestu u ovom tekstu se čak i spominje nešto u tom smislu da stvar treba dobro iskomunicirati ali želim to posebno naglasiti. Međutim, realno gledano ni danas i to je već isto tako spomenuto. Ni danas nemaju sve bolnice sve niti bi trebale imati, niti je to racionalno, niti se to može uspostaviti. Ono što je problem danas koji bismo trebali rješavati između ostaloga i ovim dokumentom. Nije problem u tome da nema svaka bolnica sve, dapače to je dio rješenja dugoročno. Problem je da usluga nama nije ujednačena, da je ona vrlo neujednačena i da to nije samo pitanje da je zrastao privilegij bogatih, nego imamo zapravo situaciju da u nekim slučajevima zdravstvo postaje privilegij ovisno o tome gdje živite. Pa onda ako kao ja imate sreću da ste dve minute pješice od KBC-a Rebro onda imate jednu vrstu priče, a ako ste negdje u nekom udaljenijem mjestu daleko od ozbiljnih zdravstvenih institucija, onda imate kvalitetu usluge i dostupnost usluge koja je sasvim drugačija i to je problem koji svakako treba rješavati. U tom smislu bez ove funkcionalne integracije svakako nećemo moći dalje. Ona je načelo koje apsolutno nam se čini da treba primjenjivati. To nije samo pitanje ako sam ja to dobro shvatio, to nije samo pitanje da kad neka bolnica nešto ne može onda neka druga to obavlja. To je pitanje da oni koji rade nešto to rade zajedno u suradnji koordinirano i integrirano da bi se onda u tom smislu u usluzi išlo još dalje i da bi se onda stvarali centri izvrsnosti da bi se usluga koju na kraju krajeva mi svi kao građani i pacijenti dobivamo bila vrhunska i najbolja moguća i da se resursi koji su ograničeni maksimalno racionalno i maksimalno efikasno u tom smislu iskoriste. I sigurno je da suvišna preklapanja koja onda zapravo usporavaju priču, koja s jedne strane stvaraju dodatne administrativne i razne druge i poslove i troškove, a ne idu prema tome da se usluga poboljšava treba izbjegavati. U tom smislu to načelo funkcionalne integracije je sigurno nešto što treba podržavati. Plan se temelji na četiri regije, odnosno 5 KBC-a. Evo središnja i sjeverna sa dva, Zagrebačka istočno sa Osijekom, južno sa Splitom Hrvatske to nema veze ni sa politikom, ni tko je bio ministar, tko je sad ministar. Ako smo spremni sami sebi pogledati u oči i priznati si tu je strašno puno posla jer razina nije niti blizu ujednačena. I ako želimo imati sustav koji s jedne strane ide na supsidijarnost, s druge strane ide na funkcionalnu integraciju, onda je prvi i osnovni zadatak da u te četiri regije imamo otprilike podjednake uvjete za one koji su korisnici tih usluga, za sve nas, za građane i građanke Republike Hrvatske u bilo kojem njihovom susretu sa zdravstvenim sustavom. I to nema veze uopće sa nekim našim političkim, regionalnim prepucavanjima moja bolnica je bolja, tvoja bolnica je lošija. To je na žalost jedan ugrađeni feler u hrvatski sustav uprave na svim razinama ne samo u zdravstvu. Dakle, mi na svim razinama u obrazovanju, u javnoj upravi, svuda, porezne, gdje god okrenete, gdje god zagrebete imamo problem izrazite neujednačenosti mogućnosti usluga na tom malom teritoriju Republike i onda su ljudi ovisno o tome gdje žive zapravo u mnogim mogućnostima zakinuti. Ono što bih također naglasio jer se spominjala, meni se to čini važno, je da ova podjela na regije nema formalno pravno znači dakle ona nije u kamenu klesana, to se vidi npr. u Gospiću i Virovitici, ona je neka vrsta okvira i orijentira ali ona nije u kamenu klesana da se sad preko tih granica ne bi moglo ili ne bi smjelo raditi i to je dobro. Ali vratimo se na bit priče. Dakle, bit ovog plana je povećanje učinkovitosti cijelog sustava. Ako gledamo naprosto na razini inputa, na razini outputa ono što želimo postići u teoriji barem je da sa manjim inputom realno gledano imamo veći output. Pitanje koje se postavlja je jel' to moguće? Ja, i mi u klubu HNS-a, vjerujemo da je to moguće. Drugo pitanje koje se postavlja je jel' to lako? Naravno da nije. To je ogromni i teški posao, ali radi se isto tako o ogromnom i teškom u svakom smislu sustavu u kojem su sigurno rezerve za racionalizaciju pa počevši od ovih načela koja su ovdje temeljna postoje i ako uspijemo ostvariti ovo pa makar to bila lista lijepih želja, ali ako te lijepe želje uspijemo realizirati onda možemo govoriti o nekim ozbiljnim uspjesima u sustavu zdravstva. U tom smislu imamo onda popunjenost postelja kao jedan od kriterija pa imamo prosječni boravak u bolnici. Tu naravno treba biti oprezan jer kad se prosječni boravak smanjuje onda se može dogoditi da nam trošak po danu raste. I da se vratim na trenutak na komunikaciju i na imidž cijele priče. Ako to ne budemo dovoljno pažljivo, prvenstveno vi ministre i vaša organizacija, vaše ministarstvo ako to ne budemo dovoljno pažljivo iskomunicirali imat ćemo onu vrstu otpora evo vidiš oni sad nas žele baciti. Jer ljudi uvijek imaju onaj dojam sad će oni nas bacati van iz bolnica dok se još nismo izliječili, s jedne strane. A s druge strane meni se čini da svi mi kad smo pacijenti netko naš kad je blizak, kad ovi zahvati neki zbog kojih se do prije par godina ili do prije par desetaka godina ležalo u bolnici po tjedan dana, deset dana, a sad se dođe ujutro i ode se doma, zapravo su svi s tom činjenicom oduševljeni ne'. Napravi se neki zahvat i onda on veli popodne sam već bio doma. I zapravo je to nešto čemu treba težiti i ljudi teže, samo tu kvalitetu i razinu usluge treba onda objasniti i dobro izreklamirati mislim da se koristim tim najtrivijalnijim rječnikom trebaju izreklamirati da nam otpori ovome ne bi bili neopravdano prejaki. Dakle, imamo ozbiljan cilj. 10 do 40%-no smanjenje prosječnog trajanja u sljedeće 3 godine. To je veliki i ozbiljan cilj i tu će trebati puno posla. Imamo kao ključno povećanje udjela dnevne bolnice, dnevne kirurgije, ambulantnih usluga, a smanjenje stope akutnog bolničkog liječenja. Sve je to praćeno naravno cijelim nizom mjera i brojki u koje ja sad ne bih detaljno ulazio. Ono što bih želio dodatno istaknuti je sustav financiranja. Dakle, to citiram, koji svakako treba dovesti u korelaciju s … tako da je cijena zdravstvenih usluga održava realnu cijenu usluge plus ovo pitanje plaćanja, o tome su kolege već nešto govorili. Ali želim to također naglasiti kao jedan važan dio ovoga, iako se formalno relativno malo mjesta zauzima ali to je važan dio ovog cijelog plana. I to bi naravno onda sve zajedno trebalo rezultirati povećanom efikasnošću, boljom dostupnošću, kvalitetnijom uslugom što naravno podržavamo i kao ideje i čini nam se iz ovoga teksta na razini na kojoj on je zamišljen da to iz njega i proizlazi. I tri su, za kraj, opasnosti koje bih želio u tom smislu istaknuti, naprosto za razmišljanje. Prva opasnost je da ovaj papir izglasamo i naprosto ne provedemo. Što ne bi bilo prvi puta u hrvatskoj povijesti da on ostane mrtvo slovo na papiru. To treba u svakom slučaju izbjeći. U tom smislu trebalo bi uvažiti i primjedbe, čini nam se, kolega koji govori, koji postavljaju pitanje financijske podloge ove cijele priče s jedne strane i s druge strane to pitanje da se radi o popisu lijepih želja. Ja osobno nemam ništa protiv popisa lijepih želja jer ako nemaš lijepe želje onda nemaš ni šanse da ih ostvariš. Ali možda je to isto nešto što bi u daljnjoj razradi ovoga trebalo adresirati. Druga opasnost koja nam se čini čak i veća od ove prve da to ne provedemo u potpunosti je da u provedbi odemo u pogrešnom smjeru i da onda u nastojanju da zadovoljimo neke formalne ili neke brojčano određene kriterije o smanjenju ili povećanju određenih parametara da u tome izgubimo i onu razinu kvalitete koju imamo. Dakle, umjesto da idemo na sadržajno i kvalitativno poboljšavanje priče da zapravo se koncentriramo na ove neke zadane brojke i sve one brojke koje će još proizaći dalje, a da u tom smislu izgubimo zapravo sadržaj. To je opasnost koja uvijek kod reformi prijeti, pogotovo kod bilo kakve reforme koja u sebi uključuje neku razinu smanjivanja bilo čega, nije važno. Dakle, to je jedna sistemska opasnost na koju treba upozoriti i s kojom treba računati. I za kraj, ono što također želim reći, to se ovdje ne spominje, spominjale su kolegice i kolege pitanje kadrova. Svakako je da su kadrovi i bit će kadrovi sve više ključni problem. Meni se čini isto tako da treba reći da u provođenju jednog ovakvog plana i u provođenju jedne reforme ministre treba vidjeti kako će reagirati oni vrhovi piramida u hrvatskom zdravstvu. Kolega Milinović je govorio u jednom trenutku o lobijima i interesima i ako si pogledamo u oči, a mislim da si ne bismo trebali lagati, mi svi znamo da je naš sustav zdravstva jedan od onih sustava gdje su neke elite i neki vrhovi piramida okoštali, petrificirani i koji su vrlo često umjesto da budu nositelji promjena i progresa su zapravo kočničari razvoja. I u tom smislu to je isto jedan vrući krumpir koji će u provedbi ovoga trebati kao prvo imati na umu, a kao drugo biti spreman uzeti u ruke. Jer bez toga bojim se da neće ići. U svakom slučaju HNS ovo podržava uz vjeru da će to zaista zaživjeti i uz naravno nadu da će to zaista zaživjeti. Hvala vam. Hvala lijepo gospođo potpredsjednice. Pa uvaženi kolega Kolman, kao i nerijetko ja se sa većim djelom onoga što ste vi rekli slažem. Međutim, postoji nekoliko stvari koje ja mislim da mora se reći. Vi ste rekli da treba napraviti velike korake i tu se apsolutno slažem, treba provesti, ja ću po ne znam koji puta reći strukturne promjene u hrvatskom zdravstvu poglavito u načinu održivog financiranja hrvatskog zdravstava. O tome u ovom dokumentu ni jedne jedine riječi nema, a to je ključni problem hrvatskog zdravstva. Ja vas sve skupa uvjeravam da mi možemo takvih dokumenata, i Vlada može vama isporučiti desetke i desetke i mi o tome možemo pričati, o detaljima itd. bez strukturnih reformi hrvatskog zdravstva i jasno koncipiranog održivog financiranja nećemo izaći iz ove situacije. Ovdje u ovom dokumentu o tome niti slova nema. I upravo zbog toga sam i na početku rekao da se radi o popisu dobrih želja, o popisu dobrih želja koji može biti takav i onakav, da li je to 10% ili 20% pa mi iz ovog dokumenta osim tog uopće ne vidimo na temelju čega je to 10% ili 5% 5% ili 20%. Na temelju kojih to izračuna, gdje su ti izračuni, zašto ne 10% više ili 10% manje, gdje su podloge za to? Toga ovdje uopće nema i tj. jedan od ključnih problema ovog dokumenta zbog čega njegova vjerodostojnost vrlo, vrlo upitna jer takve dobre želje može svatko od nas lijepo napisati, svi bi mi htjeli da zdravstvo bolje funkcionira, da imamo više novaca, da bude efikasnije ali o tome kako to provesti ovdje ne piše ništa. Hvala lijepo. Igor Kolman odgovor na repliku. ali zapravo se ne slažemo oko onoga što ne piše. To nam je najčešća točka spora, pa tako i ovdje. Ja ne mislim da je, ja sam rekao u svom izlaganju da mi se čini da primjedbe o financijskoj utemeljenosti i financijskoj bazi i materijalnoj bazi ovoga plana nisu sasvim neutemeljene. Međutim, ja ne mislim da je on u tom smislu loš ili promašen, dapače i on nije samo popis lijepih želja jer on ide puno dalje od toga. Mi bismo htjeli učinkovitost zdravstva, i mi bismo svih htjeli biti zdravi i ne bismo htjeli da to bude privilegij bogatih zagrepčana. Meni se čini da ovaj plan ide bitno dalje, dakle on tu navodi nekoliko stvari u koje treba zahvatiti, on govori o načinu ustroja bolnica, on govori o tome kako se radi zajedno sa ovim drugim dokumentima koji su u pripremi i zajedno sa strategijom koja smo prije dvije godine ako se ne varam izglasati, on ima meni se čini smisla, on ima glavu i rep, on je nešto na čemu se može temeljiti posao kako ministarstva tako i ravnatelja bolnica i svih onih koji upravljaju bolničkim sustavu. I ja u tom smislu ne mislim da je on loš niti da je on neprimjenjiv slažući se jednim dijelom s time da bi možda tu financijsku bazu trebalo nešto detaljnije analizirati ali i bez nje ja mislim da je ovo jedan solidan dokument koji zaista može biti upotrebljiv i može nas usmjeriti u razvoj sustava. **Zgrebec, Dragica Dobro ste rekli u mnogome se slažemo. Ja sam spomenuo nekoliko detalja gdje je ovaj dokument kontradiktoran sam sebi. Vi ste rekli dakle supsidijarnost, dakle zdravstvena zaštitna na najnižoj razini. Tu se svi slažemo, ali onda ne može stajati u ovom dokumentu da će koncentracijom medicinskog osoblja i opreme na jednom mjestu provoditi se učinkovitija zdravstvena skrb te će smanjiti liste čekanja. To je suprotno ovome za čim svi težimo. Ne znam da li imate dodira sa zdravstvom ali vidim da razumijete, ili ste dobro proučili ovaj dokument. Dakle samo napumpavanjem nekih brojaka u zdravstvu može doći do smanjene razine kvalitete zdravstvene usluge. Kaže se ovdje 10% smanjiti broj onih koji se liječe na intenzivnoj skrbi. Pa danas imam godišnje u Hrvatskoj, čini mi se ima oko 8 tisuća ljudi koji obole od infarktna miokarda, što ćemo mi reći, nećemo vas svih 8 tisuća zbrinuti na intenzivnu, nego ćemo primiti vas 7200 jel 10% moramo smanjiti. I vi ste u pravu, to može smanjiti razinu kvalitete zdravstvene usluge. Rekli ste da smanjenje prosječnog boravka u bolnici može utjecati na povećanje cijena po danu. Ne može jel otprilike da se i educiramo, dakle vi danas, evo spominjem često puta carski rez, dobijete 800 eura za carski rez, nebitno koliko će pacijent biti u bolnici, jedan, dva ili deset dana, on košta 800 eura i 800 eura dobijete. Prije je to bilo na način da za tu uslugu dobijete 500 eura i da za svaki BO dan dobijete ajmo reći po 100 eura. I onda vi tog pacijenta držite 15 dana da napumpate fakture pa se još čak dešavalo da pustimo pacijente, i ja sam to radio, pustite pacijenata kući 10 dana samo da nabiflate fakturu da prevarite HZZO da dobijete neke nove koji vas zapravo ne pripadaju. Sad ste se i prijavili kolega, sad ste se i prijavili da ste radili nezakonito. **Kolman, Igor (HNS)** Zahvaljujem poštovana potpredsjednice Hrvatskog sabora. Nisam ja doživio ova dva elementa koja ste vi spomenuli, dakle s jedne strane supsidijarnost usluga na najnižoj razini, a s druge strane na neki način izvrsnosti kao dvije kontradiktorne stvari. To su dvije stvari koje idu paralelno, dakle mi hoćemo između ostaloga ako ja to dobro iščitavam, a tu može ministar intervenirati ako mu se čini da krivo govorili ili da krivo iščitava, dakle mi s jedne strane načelom supsidijarnosti želimo postići rasterećenje sustava u u tom smislu u kojem je on danas možda neopravdano opterećen na višim razinama da se tako izrazim a mogle bi se neke stvari raditi i u primarnoj, i ambulantno i u dnevnim bolnicama. A s druge strane funkcionalna integracija kroz koju onda postižemo koncentraciju znanja,novih tehnologija, primjene novih spoznaja svega onoga što je dodatna vrijednost kada se centri počnu specijalizirati na određene dijelove posla, to mi se ne čini da je u suprotnosti sa supsidijarnošću, dapače, to su dva procesa koja idu paralelno. Dakle da bi funkcionalna integracija mogla biti mogla biti moguća u onom smislu u kojem je ona ovim planom čini mi se predviđena, s druge strane mora paralelno ići supsidijarnost kojom će se onda sustav rasterećivati od nepotrebnih kako procedura tko troškova, tako mi se čini da je to negdje zamišljeno replika. **Jovanović, Željko (SDP)** Hvala lijepo. Pa kolega Kolman vi ste istakli jedan momenat koji je vrlo bitan i puno se govori danas o njemu. Građanima vjerojatno to nije jasno i zato je dobro da o tome govorite vi i ja ću se na to osvrnuti. Supsidijarnost i funkcionalna integracija, građanima to ništa ne znači i sada je jako bitno u kojoj mjeri ćemo mi korektno to prenijeti, da nismo robovi tu nekakvih lokalnih lokalpatriotskih odnosa prema zdravstvenom sustavu nego da nam je jedini cilj povećanje kvalitete zdravstvene usluge. Ako pogledamo što ta supsidijarnost znači dakle provođenje zdravstvene usluge na najnižem nivou koji je najučinkovitiji i ako imamo podatke čuli smo da ne vidimo od kud su ovi podaci, dakle iz plana piše da se samo na temelju toga u 6 mjeseci smanjilo za 101.561 nepotrebnih dana bolničkog liječenja što iznosi 35 milijuna kuna. već taj podatak govori zašto je ta supsidijarnost zapravo dobra i bitna. Drugo je funkcionalna integracija, ja se tu najviše bojim da će političari kočiti funkcionalnu integraciju jer neće imati u prvom planu cilj zdravstvena usluga, kvalitetnija zdravstvena usluga. Što to znači funkcionalna integracija? Imamo dvije bolnice, bolnicu A, bolnicu B, imamo jedan odjel koji ima pet kreveta, a drugi šest kreveta, taj nijedan više ne može zadovoljiti, ali i taj odjel ima jedno šega i ovaj ima, to su dva šefa. Svaki ima sestru, to su dvije glavne sestre, ima administraciju, to su dvije administracije, a istovremeno i jedan i drugi nisu optimalni po kvaliteti zdravstvene usluge. Sada ćemo mi ta dva odjela u dvije bolnice integrirati, neće izgubiti pravnu osobnost nijedna bolnica i dalje će ta djelatnost postojati i u bolnici A i u bolnici B, ali će recimo kreveti stacionarni samo u bolnici A, a u bolnici B će biti specijalističko-konzilijarna zaštita, dnevna bolnica i na taj način ćemo povećati kvalitetu zdravstvene usluge. Dakle istraživalo se što je najbitnije za kvalitetu zdravstvene usluge, da li je to broj liječnika apsolutnih, da li je to broj sestara apsolutnih? Ne, najkvalitetnije zdravstveni sustavi imaju najoptimalniji odnos broja sestara i liječnika po krevetu. To se postiže s ovim modelom. Zahvaljujem poštovana potpredsjednice Sabora. Slažem se apsolutno kolega Jovanović s vama. Kvaliteta zdravstvene usluge je nešto što je prioritetni cilj čini mi se i u ovom dokumentu da je ona tako postavljena. Ali upravu ste trebat će priču dobro objasniti jer mi imamo jednu sada dok ste govorili pala mi je na pamet jedna luda situacija u kojoj mi recimo u RH kada pitate prosječnog građanina na ulici meni se čini da ga pitate gdje bi se išao liječiti onda bi vam većina rekla u Ženevu ili u Ameriku ili u Beč ovisno o tome što. Zašto to ne bi bio Gospić ako je neka vrsta zahvata u pitanju ili Osijek ako je neka druga vrsta bolesti u pitanju, dakle to je meni se čini ideja. Ideja da je tu doma resurse iskoristimo najbolje što možemo i da tamo gdje su ljudi izvrsni u nekom ili nekim područjima da tamo onda nekom prirodnom selekcijom da se tako izrazim nastanu centri koji su onda u tome zaista izvrsni i koji onda samom činjenicom da je to tamo fokusirano imaju tu dodanu vrijednost onda napredovanja i sinergije kroz sve to. A ovo što ste rekli da će političari kočiti procese, ja bih samo dodao u kontekstu onoga s čime sam više-manje završio svoje izlaganje, ja se samo bojim da se ne bi dogodilo da te procese najviše koče "političari" u samom sustavu jer mi znamo da je taj sustav premrežen politikom, ne ovom našom nego politikom unutar sustava koja je teška za probiti, ali to svi kolege koji su ovdje liječnici evo kolega Milinović ne govorim napamet. Stjepan MIlinković, replika. u raspravi o troškovima u zdravstvu koji rastu, rastu na razini EU 5 do 10% sigurno i kod nas iz onih razloga o kojima ste vi govorili i hvala Bogu produljenje životnog vijeka i opreme naravno i lijekovi su tu … da ne ulazimo u cijelu tu sada problematiku. Ali sigurno da to zahtjeva određene standarde i oprema i prostora i vi ste pitali da li služi. da li služi. Zahtjeva to itekako kapitalne investicije za koju vapi svaka sredina. Čuli smo negdje se tamo 9 nekih projekata pa evo mi isto tako ja sam govorio o svojoj sredini ne na razini onoj da bi se sada to radilo kao što su oni konzultanti što su onu strategiju 200 tisuća pa veli negdje pregraditi, probiti neki zid. Ne, ne, ne nego napraviti ono što je obećano što je rečeno. Evo moja sredina vapi za onom pedijatrijom o komu su dolazili, prolazili, odlazili, obećavali, dokumentacija se dopunjavala ali se ne radi. To mi čekamo. Jer slažem se s vama, sigurno da nemaju svi sreću da žive dvije minute od Rebra dvije minute od Rebra i sada ajd recimo ako je sada red vožnje isti pa sada vi kažete vi ste dvije minute od Rebra, pa sada dođete kod vašeg liječnika i on klikne tamo 2016., ja vjerujem da ćete vi pokušati negdje pitati nekoga popreko da ćete doći možda 2015., možda negdje ranije. Ali onaj moj seljak, poljoprivrednik koji je udaljen od prve bolnice 50km, on mora krenuti vrlo rano, mora platiti putni trošak i sigurno da je zainteresiran da svoju zdravstvenu uslugu ostvari u najbližoj ustanovi, to će mu doprinijeti i kvaliteti življenja naravno i dostupnosti zdravstvene zaštite. Hvala lijepo. **Zgrebec, Dragica Zahvaljujem poštovana potpredsjednice Sabora. Uvaženi kolega Milinković slažemo se, da troškovi rastu to smo zaključili i sigurno je da ne možemo očekivati da će oni ikada više, O.K. možda uz neke revolucionarna nova otkrića ali za sada nije predvidivo da bi troškovi zdravstva mogli početi padati pogotovo s obzirom na te demografske trendove. Meni je nedavno jedan moj prijatelj koji se bavi financijama i ulaganjem rekao mi je ako imaš, nemam, ali ako imaš neki novac sa strane za ulaganje ulaži u bilo šta što se tiče zbrinjavanja starih ljudi. Bilo šta, zdravstvo, prateća oprema, usluge, dakle to je segment koji eksponencijalno raste a u tom smislu je zdravstvo najizloženije i najviše zapravo troška tu onda ide na onda ide na zdravstvo. Što se tiče jednake usluge to je nešto o čemu ja često u Hrvatskom saboru govorim jedna od temeljnih ideja mog političkog djelovanja, ja mislim da su jednake šanse u nekim temeljnim sustavima bit toga da smo država. To je sustav obrazovanja o kojem ja često govorim o jednakim šansama. Dakle ne može se dogoditi da zato jer sam iz Vukovara ili iz Osijeka ili iz Virovitice da imam manju mogućnost obrazovanja nego ako sam iz Splita, iz Zagreba, Rijeke i Pule. Isto tako se ne smije dogoditi da činjenica da negdje živim moju mogućnost da imam pristup zdravstvu To ne znači nužno da ne moram imati KBC Rebro na 2 minute ali to znači da moram imati mogućnost vi ste mislim o tome govorili o troškovima putovanja i svemu. Dakle mora postojati mogućnost, dakle ako neka usluga se radi na Rebru, sada smo to Rebro uzeli ali to je samo kao primjer, ako se radi u KBC Osijek a ja sam iz Splita onda moram imati mogućnost. I tu će biti puno problema, tu će biti dio problema sa …/Govornik se ne razumije./… integracijom kada ona zaista zaživi a nadamo se da hoće jer će taj jedan cijeli dio tih pratećih zapravo situacija i troškova onda trebati negdje u tu priču ukomponirati. Ali vi ste u pravu, ne može činjenica da živim ovdje Dragica (SDP)** Ivana Posavec Krivec, replika. **Posavec Krivec, Ivana (SDP)** Hvala gospođo potpredsjednice. Pa kolega Kolman na repliku ste me potakli u onom trenutku kada ste se zalagali i zapravo kroz cijelu svoju raspravu se zalažete za dostupnost zdravstvene zaštite. I evo i sada odgovarajući na repliku kolegi ponovno ste to spomenuli. I mislim da je to cilj svih nas ovdje. Uistinu imati prednost kao što ste vi spomenuli živjeti 2 minute od Kliničkog bolničkog centra Rebro je nemjerljivo je možda nepojmljivo za mnoge stanovnike Republike Hrvatske ali neću ići tako daleko. Evo zadržati ću se ovdje na prstenu grada Zagreba, na Zagrebačkoj županiji. Zadržati ću se na županiji koja eto objubljuje grad Zagreb koji uistinu ima najveći broj i kliničkih bolničkih centara i bolnica i općih bolnica na županiji koja nema jedina u Hrvatskoj svoju županijsku bolnicu i čak i za to ima opravdanje jer trebamo biti racionalni i trebamo znati koliko smo udaljeni i koliko nam je nešto u gradu Zagrebu dostupno. Ali ta dostupnost se počinje preispitivati u trenutku kada zapravo stanovnici Zagrebačke županije nemaju toliko dostupnu zdravstvenu skrb kao ostali dio Hrvatske a prvenstveno sa aspekta hitne medicinske službe. Jer za cijelu Zagrebačku županiju 318 tisuća stanovnika svega je tu 30 timova hitne medicinske službe koji ne mogu u potpunosti pravovaljano i pravovremeno opsluživati jer su potrebe otprilike na redu veličine 50 timova. I ja sam sigurna da zapravo ovaj nacionalni plan razvoja je jedan početak, je jedan reći ću tako čak i start up da bi se sve to sagledalo i da bi se poboljšala slika, da bi se uzelo u obzir i ove manje razine dostupnosti zdravstvene zaštite koju možemo popraviti kada sredimo sve odnose unutar bolnica, da oslobodimo sredstva i da zapravo omogućimo svim stanovnicima da imaju jednako dostupno zdravstvo u svakom pogledu. na repliku. **Kolman, Igor (HNS)** Zahvaljujem poštovana potpredsjednice Sabora. Kolegice slažem se sa svime što ste rekli jedino ću dvije rečenice, dostupnost da svakako ali dostupnost ne bilo kakva. I to mi se čini da je najveća vrijednost zapravo ovoga, ne dostupnost bilo čega, dostupnost kvalitete, to je poanta. I tu dostupnost ne treba percipirati kilometražom jer meni je puno draža izvrsna usluga 50km od mene nego osrednja ili loša 50 metara od mene. To mi ne treba i nikome od nas u Hrvatskoj ne treba loše zdravstvo u susjedstvu. Puno bolje mi je imati izvrsno zdravstvo pa makar i malo dalje. I to mi se čini da je zapravo jedna od temeljnih vrijednosti ovoga plana, resursi su ograničeni, oni nisu ograničeni zato jer smo mi Hrvatska ili zato jer se radi o zdravstvu nego zato jer je po definiciji stvari resursi su u našim životima ograničeni o kojoj god djelatnosti govorimo i te resurse treba najracionalnije moguće koristiti. I u tom smislu je ovaj plan meni se čini dobar i važan korak naprijed. Nada Murganić replika. jer da te usluge, zdravstvene usluge su značajne i zakonska i ustavna obaveza je da su omogućene svakom našem građaninu. Svakako da i tu dostupnost iz tog nacionalnog programa iščitavamo svi različito i ja ne bih željela da ova moja replika bude u smislu kritike nego u potenciranju da moramo još puno toga upravo na toj dostupnosti raditi. Bez obzira kako mi govorili i vi ste rekli da nije važna kilometraža već dostupnost nekoj kvaliteti. Oni koji su bliže velikim centrima a znamo da će oni biti jače i kadrovski opremom ekipirani biti će i u povoljnijoj situaciji. Ja bih samo rekla, neću imenovati bolnicu, dakle za jednu običnu špenu, znamo šta je špena kada padne u oko nemamo liječnika oftalmologa u blizini kakvih 60, 70 km možda kakvih i više od 18 sati jer su ukinuta radi racionalizacije a možda i radi ovakvog tumačenja integracije trebamo provesti onda možemo i sami reći da baš ta dostupnost nije jednaka vama koji ćete se ili ja koji ćemo se prošetati do bolnice. I u ovom planu ističe se svakako dnevne bolnice i dnevne kirurgije i pacijenti to pozdravljaju i pozdravljamo mi svi. Međutim, moramo voditi računa o tome da i dnevnu bolnicu, pogotovo dnevnu kirurgiju ne možemo jednako koristiti ako imamo u vidu da su naša velika površina staračka samačka domaćinstva gdje nemamo čak niti organiziranu primarnu zdravstvenu zaštitu više od 8 sati dnevno, ako imamo da nemamo zdravstvene njege i kućne njege u tim područjima. Vi vidite iz reportaža kako jadno i siromašno žive naši stari ljudi. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala lijepa. Odgovor na repliku, Igor Kolman. u Hrvatskom saboru, ovisi s koje strane gledate i onda zapravo dolazimo do onoga s čime smo počeli. Zato mi se čini da ovaj plan ima dva ključna elementa koji idu paralelno. Jedno je funkcionalna integracija i sad sad ću ja to tumačenje još dodatno malo proširiti kako mi to vidimo. Dakle tu se zapravo radi o sofisticiranijim zahvatima, o sofisticiranijim uslugama, o onoj nekoj višoj razini zdravstvene usluge. S druge strane paralelno s time ide priča o supsidijarnosti koja s jedne strane rasterećuje onaj dio sustava koji se nekim stvarima ne treba baviti, a s druge strane tu dostupnost o kojoj stalno govorimo i fizički približava približava građanima u onom dijelu u kojem je to moguće, a nije do sada do kraja …. Dakle mi s jedne strane imamo kroz supsidijarnost imamo fizičku dostupnost, to je ovo da mogu doma kod sebe maksimalno što mogu odraditi, a s druge strane imamo dostupnost kvaliteti. To znači da mi je dostupna u mojoj zemlji, u mom sustavu maksimalna kvaliteta koju mogu ostvariti. U tom smislu mi se to čini jedan integrirani i logički zaokruženi prijedlog i zato ga i podržavamo. Šimo Đurđević, replika. u jednom trenutku postavili dilemu da li će provedba ovoga plana biti uspješna ili neuspješna i govorili ste o hijerarhiji, o piramidi itd. To me ponukalo da se javim i da navedem primjer i objasnim zašto zašto npr. županijska bolnica u Puli, Varaždinu, Zadru, Slavonskom Brodu su približno podjednake bolnice po broju kreveta, stručnog kadra, opreme itd. No međutim, ja znam za Opću bolnicu u Slavonskom Brodu županijsku da je u zadnjih pa pa 15-ak godina poslovala pozitivno. I šta se događa, ti ljudi koji su to vodili 15-ak godina i više, ne, ne, vi nam više ne trebate, niste potrebni. Što želim reći? Da bi se neki posao uspješno završio koristi one ljude koji taj posao znaju raditi, a ne ih dijeliti na naše i vaše. Ja mislim da to u tom trenutku nije bilo u redu. U raspravama tog segmenta su se u kadrovskom smislu dotakli neki prijatelji. Mene je isto iznenadilo npr. što niste vi rekli u raspravi prije jedno mjesec-dva dana kada me jedna osoba zamolila, cijenjeni zastupniče gdje se može u Hrvatskoj, u kojoj ustanovi nostrificirati dokument npr. farmaceutskog tehničara, a diploma je stečena van Republike Hrvatske. Krenuo sam od Ministarstva obrazovanja, od Agencije za strukovno obrazovanje, Ministarstva zdravlja i na kraju to će raditi komore kad donesemo zakon o tome. Znači ti ljudi ja ne znam dokle će čekat, o tome sam malo prozborio i sa ministrom, pa evo živi bili pa vidli. Želja mi je da to što prije bude. Zahvaljujem poštovana potpredsjednice Sabora. Ja se slažem da su resursi u Hrvatskoj ograničeni u svakom pogledu pa tako i kadrovski, pogotovo i da bi tu možda zaista ne bi trebao gledati isključivo na političke boje. Međutim ja nisam govorio, ono kad sam spominjao otpore u sustavu, ja nisam govorio samo o situacijama ravnatelja bolnica koji dolaze i odlaze. Ja nisam liječnik ali ima tu puno liječnika ovdje pa nek me ispravi bilo tko od njih tko misli da griješim. Naš sustav je, unutar zdravstva postoje pa evo i bivši ministar Milinović je o tome govorio o lobijima, o interesima, dakle postoje okamenjene koje se jedna drugu podupiru, mijenjaju se formalno na nekim mjestima, na nekim razinama nižima od ravnatelja bolnica, ali zapravo su vrlo teško prohodne, vrlo teško Ja to ne govorim napamet, dakle ja imam s obzirom da sam ta generacija koja jesam meni se ljudi javljaju, mladi liječnici koji imaju problem unutar tog sustava da ih se koristi, imaju problem napredovanja, napredovanja idu po nekim neobičnim kriterijima da sad ne ulazim u te sve detalje, svi vi vjerojatno imate ta To je ono o čemu sam govorio jer takve situacije su uvijek veliki otpor i bilo kakvoj reformi i bilo kakve, to su uvijek situacije u kojima je status quo najveća vrijednost i bilo kakva promjena odmah naiđe na nož jer narušava status quo koji je tu uspostavljen, a najčešće se radi o nekim materijalno statusnim interesima da tu budemo potpuno iskreni.

A znate u čemu je vaš problem i ove garniture? Vi ste došli na vlast bez ikakve ideje, ne samo u zdravstvu nego u bilo kojem drugom segmentu života i upravljanja državom. Bez ikakve ideje ste došli, jer da ste imali ideju recimo u zdravstvu, govorimo danas o zdravstvu, pa ne bi plaćali firma Francuza ustvari Srbi i Bosanci da pišu nama ovdje što mi trebamo raditi u Hrvatskoj. A kako ste došli na vlast? Pa kad dolaziš na vlast treba znat što ćeš činit, kako ćeš činit, kojim tempom. Vlada je i Vlada, ona ima vlast i to je upropastilo ovu državu što se tiče ovoga mandata i nema popravka. Ništa se neće dogoditi, proračunu je izglasano toliko i toliko novaca za zdravstvo ove godine. Morat će ponovo Lalovac na burzu u New York plati nešto što ćemo mi potrošiti, a nemamo ni za to novaca. Nikakvi menadžment ni novi menadžeri. Može najbolje iz Pule 40 medicinskih sestara išla po taj menadžment, dižu …/Govornik se ne razumije./… u Kragujevac. U Kragujevac i većina njih je u jednom danu položila po 10, 11 ispita. To smo imali na zadnjem sastanku koji je moj kolega Jovanović izvješće službeno bilo iz službenih krugova. Direktno Pula – Kragujevac, u jednom danu 11 ispita. I sad će ti nama podignit kvalitetu hrvatskog zdravstva? Ma molim te! Neće! Mi samo domaća pamet, odlučna Vlada, dobri programi trebamo znat što hoćemo, trebamo spasit zdravstvo da bi spasili Hrvatsku državu. A to znači ako imamo 20 milijardi uberemo, sa 20 milijardi se trebamo pokriti u svemu onom što je nužno hrvatskim građanima da bi sačuvali zdravlje, a što nije nužno ostavit ćemo na drugo mjesto i to je rješenje. Igor Kolman odgovor na repliku. bog zna kakva poruka od Vlade da odustaje od svojih ideja i projekata. Ja se s time slažem. Vlada ima odgovornost da svoje projekte i svoje ideje provede. U tom smislu sam i naglasio neke od stvari koje nam se čine opasnosti u ovoj priči i u tom smislu podržavamo ovaj plan sa punom sviješću i odgovornošću svih koji u tom sudjeluju, da smo s time izašli u javnost, da ćemo to nadam se zaista jednoglasno ili velikom većinom glasova u ovom Saboru podržati i da onda nema natrag, da onda zaista ne može i ne smije biti natrag. Kolegice i kolege, nastavit ćemo u 15,00 sati. Prvi na redu će biti kolega Dražen Đurović. Hvala. Hvala.